član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Srđan Miković i Nataša Vučković.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Da li neko želi reč?

Onako kako sam isticao na Odboru za pravosuđe tako ću istrajavati na ovom amandmanu i sada, imajući u vidu da sam dao više nego valjane razloge za usvajanje ovog amandmana. Zaista smatram da nije imalo mesta da se ovaj amandman ne prihvati. Nije nikakva kritika, jednostavno su argumentovani razlozi.Moram razlozi.Moram da ponovim ono što sam više puta istakao. Nije sporna zaštitna mera, nije sporna funkcija posledica zaštitne mere, sporno je šta je zaštitnom merom obuhvaćeno, a šta nije.Moram nije.Moram da se osvrnem na nešto što je u članu 56. potpuno nejasno određeno, jer se kaže da upravo u tom članu 56, kojim se definiše zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti, u prvom stavu pored delatnosti se pominju drugi određeni poslovi. Ne bi mi palo nikada na pamet da podnesem ovaj amandman, da je ovaj termin drugih određenih poslova bio barem malo precizniji, barem malo jasniji. Šta su to drugi određeni poslovi?Vezao sam se za stečajnu materiju zato što mi je to vokacija, zato što se time bavim i zbog toga što smatram da bi na taj način moglo da dođe do štetnih posledica po stečajnog dužnika. Radi upoznavanja građana, stečajni dužnik je preduzeće koje može da bude procesuirano, koje može da se nađe pod odgovornošću za učinjeni prekršaj, odnosno protivpravnu delatnost u kojoj se stiču obeležja određenog prekršaja.Nisam siguran da bilo koji prekršajni sudija, bez obzira što bi morao kao profesionalac da poznaje stečajnu materiju, da je sigurno dobro upoznat koji su to poslovi koji ne bi smeli ni u kom slučaju da budu obuhvaćeni ovom zaštitnom merom, naročito oni poslovi koji se vezuju za tzv. dvostrano-teretne ugovore, na koje i ukazuje isti član 56. predloženog zakona. Tu sam pomenuo i zakup, korišćenje i sve ostalo što podrazumeva sticanje prihoda i opet ću pomenuti.Osnovni smisao, osnovni princip stečaja je dvodimenzionalan. Jedan aspekt je namirenje poverilaca, a drugi aspekt je pokriće troškova stečajnog postupka. Ako bi se bilo koja odluka koja bi uz samu presudu sadržala i zaštitnu meru odnosila na ove poslove, više sam nego siguran da bi ovi principi stečajnog postupka bili ozbiljno ugroženi, da bi bilo ozbiljno ugroženo i namirenje poverilaca i ozbiljno ugrožena suma novčanih sredstava za pokrivanje troškova stečaja. Zašto onda nema razumevanja za prihvatanje ovog amandmana?Čuo sam obrazloženje da se to nedovoljno pojavljuje u praksi ili je to retko, mislim da to obrazloženje ne može da bude opravdanje za neprihvatanje ovakvog amandmana. Ako je nešto retko, ne znači da je i apsolutno isključeno i ne znači da se neće pojaviti. Lično u svojoj praksi sam takvu situaciju imao.Još imao.Još jednom zaista molim da, bez obzira što Vlada vidim nije prihvatila ovaj moj predlog za usvajanje amandmana, još jednom razmisli oko toga. Ne znam da li je dovoljno srećno, ako se uopšte može tako kvalifikovati, ono što sam napisao kao nastavak teksta prvog stava, ali ne može drugačije, jer upravo moj amandman se odnosi na to da ti drugi određeni poslovi mogu biti obuhvaćeni zaštitnom merom, osim poslova koji se vrše u toku trajanja stečaja nad pravnim licem, a ti poslovi koji se vrše u toku stečaja su isključivo regulisani stečajem, odnosno zakonom o stečaju, pa ne vidim ni jedan jedini razlog da mogu biti derogirani Zakonom o prekršaju.Zato vas, gospodine ministre, još jednom molim da sa razumevanjem razmotrite razloge koji su više nego opravdani, činjenično utemeljeni i da prihvatite ovaj amandman. Zahvaljujem se. član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman,

član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Da li neko želi reč? član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

ću kratko, s obzirom da je moj amandman potpuno istovetan u odnosu na član 64. sa amandmanom koji je podnela poslanička grupa DS, te imajući te imajući u vidu da je amandman poslaničke grupe DS prihvaćen, samim tim podrazumevam da i ono što sam ja insistirao kroz svoj amandman, apsolutno uvaženo, jer je nedopustivo da se može javno objaviti presuda kojom je za učinjeni prekršaj oglašeno i kažnjeno, odnosno oglašeno krivim za prekršaj kažnjeno maloletno lice, pa s obzirom da je amandman DS već postao sastavni deo predloga zakona, onda nema potrebe za dalji komentar i zaista u ovom pravcu je za pohvalu ono što je ministarstvo sa razumevanjem i prihvatilo, ali zaista mi opet nije jasno zašto moj amandman nije prihvaćen na član 56? Hvala. član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Da li neko želi reč? član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Miloš Aligrudić. Meni je potpuno jasno zbog čega amandman nije prihvaćen. Mi smo tražili brisanje celog člana, ali to smo uradili da bi podstakli raspravu o ovom pitanju, zato što smatramo da je ovo vrlo važna stvar.Naime, uvereni smo da je objektivna odgovornost roditelja za prekršaj koji učini dete, anahrona odredba i da nije u skladu sa savremenim civilizacijskim trendovima. Ona postoji u važećem zakonu. U važeći zakon je ušla tako što je bila prepisana iz prethodnog, prethodni iz socijalističkog, itd.Znam da u pravu postoji objektivna odgovornost za delikt i ona se propisuje samo izuzetno. Daću vam jedan primer. Objektivna odgovornost za delikt postoji u slučaju objektivne odgovornosti organizatora skupa, na primer. On bez obzira da li je želeo ili nije želeo nered, štetu koja nastane ili kakvu protivpravnost koja se iz tog skupa izrodi, on ima određenu objektivnu odgovornost.Mi držimo do toga da roditelji moraju imati odgovornost za ponašanje sopstvene dece, nad kojima su dužni da vrše nadzor, ali se postavlja pitanje, da li u skladu sa civilizacijskim trendovima, da li je anahrona norma u koju se konstituiše odgovornost za konkretan prekršaj lica, koji taj prekršaj uopšte nije učinilo?Dakle, ovo otvara neka pitanja. Prvo pitanje koje se otvara, jeste može li se u našem pravu propisati odgovornost roditelja za ne vršenje nadzora, da to bude prekršaj sui generis, pa makar bio propisan i opštim Zakonom o prekršajima, a da kazna bude odrediva u odnosu na onaj prekršaj čije je biće ostvareno činjenjem maloletnog lica, nad kojim on može da vrši nadzor. To bi bilo nešto sasvim drugo, tu bi se konstituisao prekršaj sui generis za roditelja i ne bi odgovarao za tuđ prekršaj, nego za sopstveni prekršaj koji se sastoji u ne vršenju nadzora, to je jedna ideja za razmišljanje.Druga mogućnost je da se u ovom domenu potpuno izbegne prekršajna odgovornost za tuđe delo, pa makar to bilo i delo koje je učinilo maloletno lice, tj. lice koje je dete, dete do 14 godina. Ali, svakako to ne znači izbegavanje materijalne odgovornosti koja proističe iz utvrđenog delikta. Dakle, delikt postoji. Materijalna odgovornost može da postoji.Daću vam sada par konkretnih primera i kroz te primere bih završio. Ako dete do 14 godina starosti učini kakav prekršaj, na primer, igrajući se sa decom u dvorištu šutne loptu i tom loptom ošteti uličnu rasvetu, time napravi štetu, a s druge strane i prekrši odredbe o javnom redu i miru, miru, tu se sad postavlja pitanje, pošto to lice ne može prekršajno da odgovora, dete do 14 godina, kako tu konstituisati prekršajnu odgovornost roditelja kao da je samo šutnulo loptu i napravilo tu štetu? Po nama, to je nemoguće. Moguće je konstituisati odgovornost za naknadu te štete na strani roditelja. On može da naknadi materijalnu štetu koja je tom radnjom učinjena, ali da odgovara za prekršaj u pogledu kršenja javnog reda i mira, ne može. Ali, ukoliko je roditelj bio, kao što ovde zakon i kaže – on će odgovarati za taj prekršaj, kazniće se za taj prekršaj kao da ga je sam učinio, roditelj, tu se misli na hranitelje, staratelje, itd, ako je bio ako je bio u mogućnosti da takav nadzor vrši. E, ta kaučuk norma, da li je on bio u mogućnosti da nadzor vrši ili ne, može se različito tumačiti. U sadašnjoj praksi sudova nema preterano slučajeva u kojima se utvrdilo, bar po mojim saznanjima, da je neko, ili se pretpostavilo, da je on u svakom pogledu mogao da vrši taj nadzor.Znate na šta se to odnosi? To se odnosi na situaciju kada roditelj ide s detetom, dete mu je pri ruci, a uprkos njegovom prisustvu i nadzoru koji vrši, znači on ga je mogao i vršio ga je, dete učini neki prekršaj. Ali, onda se postavlja pitanje da li to ovako treba uopšte propisati? Da li je onda u tom slučaju sam taj roditelj učinio prekršaj posebne vrste za koji ga treba kazniti? Na stranu materijalna odgovornost za štetu koja može da nastane. Ili može doći do zloupotreba, pa da onda sud, postupajući sud, proceni postupajući sud, proceni da prekršaj koji je učinilo maloletno lice, da će roditelj uvek biti odgovoran i da je uvek mogao biti u stanju da vrši taj nadzor ako je teoretski to dete moglo biti pod njegovim nadzorom ili pod njegovim staranjem u datom momentu. Recimo, pustio ga je na ulicu da se igra fudbala sa vršnjacima i napravili su štetu na javnom objektu, prekršili javni red i mir, nastalo je biće prekršaja a sud može da kaže da je taj roditelj odgovoran za taj prekršaj i da se ima za taj prekršaj kazniti.Isto važi i u slučaju ako maloletno dete izađe u dvorište da se igra, naiđe njegov malo stariji vršnjak, u ovom primeru koji je DSS izlagao o visinama kazni, to je taj primer koji je Dejan Mihajlov izneo, dakle, on njemu da motocikl, nagovori ga da sedne, on vozi motocikl bez dozvole, ima 13 i po godina, prođe kroz dva crvena svetla, napravi još niz prekršaja usput i vrati se kući, dakle, ko odgovara za taj prekršaj? Ako roditelj nije bio s njim i nije ga okuražio ili mrtav hladan gledao kako seda na taj motor, čitajući ove odredbe zakona ne bi trebalo da odgovara za prekršaj. Ali, gde tu ima garancija? Može li sud da proceni da je on možda mogao da ga spreči, da je možda mogao da vrši taj nadzor? Kako izgleda ta kaučuk norma u praksi – a mogao je da vrši nadzor, bio je u prilici da vrši nadzor? Kako mi to možemo da znamo? Vrlo teško.Mislimo da je rešenje u nečem drugom – da ovu anahronu normu treba izbaciti, treba izbeći objektivnu odgovornost za tuđi delikt, konstituisati eventualno odgovornost za sopstveni delikt, koji bi se sastojao u nevršenju nadzora, opisati taj prekršaj u zakonu, dati odgovarajuću kaznu ili uputiti na odgovarajuću kaznu, način na koji bi se okrivljeni kaznio, ne brkati to sa objektivnom odgovornošću za dete i svakako ostaviti materijalnu odgovornost za štetu koja je nastala jer to, na kraju krajeva, nije ni predmet ovog zakona.Dakle, mi vas zaista molimo da o ovome u budućnosti razmislite i da učinimo šta je potrebno da se napravi jedna modernija, bolja i efikasnija norma, koja ne bi išla tragom objektivne odgovornosti za tuđi prekršaj.

onda da pođemo od činjenica.Prva činjenica je kako da se preduzima protivpravna aktivnost u kojoj se stiču obeležja prekršaja ili krivičnog dela. Na dva načina. Jedan način je propuštanjem, odnosno ne činjenjem, a drugi način je činjenjem odnosno aktivnim delovanjem.

Dužan nadzor roditelji su u svakom slučaju obavezni da vrše sa više aspekata. Prvo, sa aspekta civilizacijskih standarda. To je vaspitanje roditelja u odnosu na dete. Drugi aspekt je nešto što podrazumeva ono što sudovi moraju da imaju u vidu.Kada su roditelji u prilici da vrše taj dužni nadzor, odnosno kada to mogu da čine? Pa, kada žive u zajednici sa detetom, kada metode vaspitanja sprovode kontinuirano, kada se to radi po nekim standardima koji podrazumevaju edukaciju deteta, kroz brigu, negu, ljubav i sve ostalo što se detetu inače pruža i, na kraju krajeva, ono što podrazumeva normalan rast, razvoj i odgoj deteta. Ako je to tako, onda ni u kom slučaju ne može roditelj biti ni aboliran, ni amnestiran za bilo šta što dete uradi van tog dužnog nadzora.Možemo smatrati da je to možda fluidno ili ne, ali je nesumnjivo tačno da roditelj koji propusti ove vrste poštovanje civilizacijskih standarda, a istovremeno nečinjenjem, propust i ono što je dužan da učini i na taj način izazove posledicu, a posledica je prekršaj koje je dete učinilo, ne može biti amnestiran, niti oslobođen za odgovornost za taj prekršaj.S druge strane, nemojmo da zaboravimo jednu činjenicu. Mi imamo deliktnu odgovornost koja je sadržana u odredbama zakona u obligacionim odnosima. U tom zakonu takođe roditelj odgovara za štete i štetne posledice koje pričini dete protivpravnim delovanjem, ali u ovom slučaju deliktnim delovanjem, kojim se uzrokuje šteta i štetne posledice. Ko odgovara? Odgovara roditelj.Prema tome, ne možemo ni u kom slučaju posmatrati ovo van onoga što je već definisano i propisano. Možemo imati različita tumačenja, ali se ove činjenice ne mogu dovesti u sumnju, niti osporiti. Zato smatram da je ovaj član 72. u potpunosti prihvatljiv, a ne samo prihvatljiv, nego i jedna norma, u konkretnom slučaju i imperativnog karaktera, koja rešava jednu situaciju koja se inače u svakoj demokratskoj i civilizovanoj državi mora rešavati na ovaj način. Hvala.

To je obaveza ministra. Poslanici imaju obavezu da obrazlažu i da daju viđenje o amandmanu. Zato vas molim da

kaže dalje – kazniće se za prekršaj kao da ga je sam učinio.Tu je problem, dragi kolega, znači nije problem u odgovornosti za propuštanje nadzora, tu se mi potpuno slažemo, i mehanizam odgovornosti zbog propuštanja nadzora mora da postoji. Nemoguće je da pustimo decu da rade šta hoće, i da zato niko ništa ne odgovara. Da se ostvaruju bića prekršaja unaokolo od strane lica mlađih od 14 godina, i nikom ništa. Naravno, potpuno se razumem, u potpunoj smo saglasnosti.Ono samo gde se ne razumemo to je što mi mislimo da u važećem zakonu i onom pre njega, a i sada prepisujući se, u ovom zakonu se upotrebljava anahrona formulacija kaučuk formulacija, koja kaže, koja je prevaziđena po nama, koja kaže – da će se kazniti za taj prekršaj kao da ga je sada. .. tumačenje mora biti u gramatičkom u tehnici, mora biti takvo, da je to samo po sebi prekršaj. To je jedna od opcija, i mora biti samo po sebi propisano kao prekršaj, a kazna se može odmeriti u visini kazne za prekršaj koji je dete učinilo, to je nešto drugo.Bojim se da ni u važećem zakonu, ni u Predlogu ne piše tako, nego da se konstituiše objektivna odgovornost nekog ko prekršaj nije učinio. To, dragi kolega, nije moguće, a ne ovo što vi govorite, a materijalna odgovornost apsolutno stoji i proističe iz Zakona o obligacionim odnosima i ona mora da postoji. Prvo po Poslovniku, primedba vama gospodine predsedavajući. Pozivam se na član 27. ja ne branim zakon iznosim svoj stav u odnosu na ono što je amandmanom predviđeno i moj stav je veoma jasan,

hajde sada da kažem, već smo otvorili polemiku, nema razloga za polemiku ukoliko smo na istim talasnim dužinama, iznosim samo stav, na istim smo talasnim dužinama što se tiče činjenice.Samo ću da istaknem nešto što smatram da je jako značajno. Mi moramo da vodimo računa o tome šta će sudovi da učine u ovakvim situacijama, jer je na sudijama i sudovima da na osnovu činjenične građe koja se nalazi pred njima, prilikom identifikacije, i odluke o tome da li je neko prekršajno odgovoran ili nije, moraju imati u vidu i ove činjenice, da li je neko imao mogućnost da vrši nadzor nad maloletnim licem ili ne, da li je taj nadzor sproveden ili ne.Tako da to ipak nije na nama da ocenjujemo prilikom, da kažem, analize ovog člana zakona, već je to isključivo u rukama sudova, koji će shodno odredbama i Zakona o prekršajnom postupku, odnosno o prekršajima u delu gde je on procesni zakon, imati prilike da te činjenice rasvetle i na osnovu tih činjenica da tu, kako je uvaženi kolega rekao kaučuk normu, razjasne i analiziraju, rasvetle, i na kraju krajeva, posle brižljivog sagledavanja svih okolnosti donesu adekvatnu odluku. Hvala, više se neću javljati.

zaista to i zvuči krajnje razumno, što ste maločas rekli.Kada je reč o potpisivanju mora da se vodi računa i o ekstremnim situacijama koje se mogu desiti. Maločas sam dao primer još jednom, i time završavam. Podsećam na njega, zamislite da dete kaže - ocu daj mi pare za ne znam, kupi mi tablet, on kaže - neću, - jel nećeš, sada ćeš da vidiš. Otrči iz stana, kod komšijskog deteta sedne na motor bez dozvole, sa 13,5 godina, prođe kroz tri crvena svetla, namerno da ga policajac vidi, i kaže – slušaj ovo ću da ti uradim svaki put kad odbiješ da mi daš pare.Šalim se, naravno. Ali hoću da vam kažem da postoje ekstremne situacije u životu koje mi moramo na neki način da rešimo, znate, a ne može se rešiti ovakvom normom člana 72.

treba ovo rešiti. Zašto? Zato što za ponašanje deteta do 14 godina, znači radi se o deci do 14 godina, apsolutno je odgovoran roditelj. Kao što je kolega Neđo rekao, naravno da će sud odlučivati o tome da li je roditelj mogao, a nije vršio dužni nadzor nad detetom.Ono detetom.Ono što je činjenica i što Porodični zakon takođe predviđa kao jednu od dužnosti i obaveza roditelja između ostalog jeste i vaspitanje deteta. Vaspitanje deteta ne znači da roditelj treba da bude u svakom momentu sa njim. To nije situacija koja traje jedan minut. Vaspitanje i gajenje adekvatnog roditeljko dečijeg odnosa je proces. On je kontinuiran i traje. Prema tome, dete koje ima adekvatan roditeljko dečiji odnos svakako da neće otići, uzeti motor iz inata ocu i provozati nekoliko krugova da bi roditelj prekršajno odgovarao za to.Prema tome, svakako da u zakonu mora da stoji da je roditelj odgovoran da vrši dužni nadzor nad svojim detetom.

apsolutno u skladu sa zaštitom najboljeg interesa deteta, a to je ono što u ovom zakonu odredbama koje se tiču maloletnika, provejava kroz sve njegove odredbe. Sem zaštite najboljeg interesa deteta mora da stoji i odgovornost onih

Vlahović** S obzirom da ovaj amandman praktično daje neko rešenje na prethodne dileme, kolega Srđan Miković je upravo predložio da se razdvoji

da je to najbolje rešenje, odnosno da roditelj ne može da odgovara srazmerno delu koje je maloletnik učinio, već za propuštanje nadzora uz obavezivanje da se istovremeno naknadi šteta, što je i u skladu

posebno, s obzirom na nova istraživanja koja ukazuju da bez obzira na kućno vaspitanje, vaspitanje koje daju roditelji svojoj deci, najveći uticaj na decu nemaju roditelji, nego su to vršnjaci i sredina. Samim tim je teško da možemo tu subjektivnu odgovornost u nekim situacijama odrediti i kazniti samo roditelje, odnosno staratelje.

videli.Prvo, ne možete da određujete narodnim poslanicima šta će da govore, kao što ste pokušali da učinite sa gospodinom Neđom Jovanovićem. On ima pravo da govori o svakom predloženom amandmanu, pa i o onom koji mu se ne dopada, i ima pravo to da brani.Druga, stvar, kada već dozvoljavate replike, a ne moraju da budu dozvoljene, zar nije sasvim prirodno gospodine predsedavajući, da replike dozvolite o suštini stvari o kojoj se raspravlja, nego o nekim politikanskim stvarima? Zar to nije suština parlamentarizma, da možemo da kažemo i da polemišemo pogotovu, kada vi kao predsedavajući sa dužnim nadzorom nad radom parlamenta, koji vršite, imate u vidu da je neko potpuno pogrešno protumačio reči onoga ko brani amandman. Ako se to jednom dogodi, u redu, dali ste mi pravo na repliku. Ako se to dogodi još jednom, onda kao nemam pravo na repliku.Znači nadalje može deset njih da se javi, da pogrešno protumače ono što sam rekao i da objasne gledaocima u sledećih pola da sam rekao nešto deseto u odnosu na ono što sam rekao. Znači onda nemam pravo da odbranim svoj stav? Na šta to liči?

da nije u skladu sa odredbama ovog poslovnika, a učinjeno je na sednici Narodne skupštine koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi. Stav 3. – predsednik Narodne skupštine daje reč narodnom poslaniku koji ukazuje na povredu iz stava 1. ovog člana odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, s tim što predsednici poslaničkih grupa imaju prednost.Dakle, prethodni govornik je reklamirao povredu Poslovnika sa zakašnjenjem, dakle, ne odmah po učinjenoj povredi. Nemam ništa protiv što ste mu dali reč, ali ubuduće da, s obzirom da Poslovnik treba da poštuju i pripadnici opozicije i pozicije, malo povedite računa da to ne bude uvek na našu štetu, a nemam ništa protiv toga da se opozicija favorizuje.Dakle, s tim u vezi ne tražim da se u danu za glasanje izjašnjavamo o povredi Poslovnika. Ona je po meni učinjena, ali vi nemate baš neku odgovornost za to, s obzirom na okolnosti pod kojima je ova povreda nastala. Hvala. Pošto ne tražite da se izjasnimo, samo da kažem, moram da priznam da nisam baš toliko sposoban da sve baš ispoštujem. Pretpostavljam da se poslanik i javio, a da ga ja nisam video. Onda je to moj propust, ali dobro.Reč

1.Prethodno smo čuli izlaganje i kolege Aligrudića iz DSS, koji je objašnjavao svoj amandman, a koji je Vlada odbila. Takođe, Vlada je odbila i amandman kolege Mikovića, koji pokušava da nađe jedno kompromisno rešenje.Ne mogu da prihvatim, bez obzira na izlaganja koja sam ovde čuo, da roditelj treba da odgovara kao da je učinio prekršaj koji u stvari nije učinio, ali je učinilo njegovo dete. Sada dete koje je vozilo motor, pomenuto tokom današnje prepodnevne rasprave, na ekskurziji, dolazi roditelj na sud i vi sudite roditelju, kao ti si učinio prekršaj, kaže – nisam, ja uopšte nisam bio na ekskurziji, jesi, jesi, bio si na ekskurziji ti si vozio taj motor i ti si kriv. kriv. Nije logično, nije normalno.Slažem se da treba da roditelj vrši dužni nadzor nad detetom i slažem se da o tome možemo da polemišemo i da sud može da sud može da sudi da li je neko vršio dužni nadzor ili nije i slažem se da roditelj može da bude kažnjen zato što je propustio da vrši nadzor nad detetom, jer mu je to bila obaveza. Radi se o detetu koje ima manje od 14 godina. Ali, ne mogu da prihvatim, nema nikakve logike da neko odgovara što je razbio prozor, a nije ga razbio. Bio je u drugom gradu, bio je na poslu itd.Kolega Miković je ponudio vrlo jednostavno rešenje, a to je da se izmeni stav 1. samo u poslednjem delu rečenice, pa da umesto toga što stoji da se za prekršaj, kao da su ga oni sami učinili, misli se na roditelje, stoji da roditelji mogu da odgovaraju zbog propuštanja dužnog nadzora, uz mogućnost obavezivanja da se istovremeno naknadi šteta. Nije sporno da su roditelji maloletnog deteta obavezni na naknade štetu, ukoliko dete načini štetu. Nije sporno da treba da odgovaraju ako se nisu s dužnim nadzorom odnosili prema svojoj deci, ali je nenormalno da odgovaraju za nešto što nisu učinili.Molim vas da prosto pogledate ovaj amandman još jednom i da prihvatite ovakvo rešenje. Besmisleno je, ne mogu uopšte da zamislim kako izgleda to suđenje i kako se neko brani od toga da nije vozio motor, jer nije bio na ekskurziji sa svojim detetom. Hvala. **Konstantin Arsenović** Hvala.Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Srđan Miković i Nataša Vučković.Da li neko želi reč?

Da.)Ovo je jedna vrlo važna tema. Ulazimo u temu postupaka pred maloletnicima i maloletničkog zatvora. Polemisali smo o tome na odboru. Govorili smo o tome u raspravi u načelu. Naš stav je definitivno da ne treba u našem prekršajnom zakonodavstvu da postoji kazna maloletničkog zatvora.Pokušao sam prošli put da vas ubedim u to. Očigledno je da to nije uspelo. Maloletnički zatvor se izriče maloletnicima za najteža krivična dela i to se ne izriče za najteža krivična dela tek tako, već moraju da budu ispunjene kumulativno određene okolnosti da bi se starijem maloletniku ova kazna uopšte izrekla.Članom 28. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela u krivično-pravnoj zaštiti izričito je propisano da se starijem maloletniku koji je učinio krivično delo za koje je zakonom propisana kazna teža od pet godina može izreći kazna zatvora ako zbog visokog stepena krivice, prirode i težine krivičnog dela ne bi bilo opravdano izreći neku blažu kaznu.Dakle, kaznu.Dakle, za najteža krivična dela izriče se kazna maloletničkog zatvora. Zašto insistirate na tome da i za prekršaje bude kazna maloletničkog zatvora? Ne možete izreći ovu kaznu čak ni za krivična dela razna, a hoćete da može da se izrekne za prekršaj. Molim vas da ne mešate više krivična dela i prekršaje. Prekršaji su najlakši

posle 30 dana u zatvoru, koji će izdržavati sa punoletnim licima? Mislim da će se od njega napraviti povratnik u izvršenju krivičnih dela. Negativan efekat zatvora na psihu maloletnih lica je strašan. Postoje studije o tome. Ne vidim nijedan razlog zašto nećete da prihvatite činjenicu da za prekršaj uopšte maloletnički zatvor ne treba da bude kao kazna predviđen.Statistika predviđen.Statistika kaže da u poslednjih 16 godina u Beogradu nije izvršena nijedna kazna maloletničkog zatvora, a da je izrečena jedna ili nekoliko u prvostepenom postupku. Sve te kazne maloletničkog zatvora je Viši sud preinačio na novčane kazne. Dakle, niko nije pravosnažno osuđen na kaznu maloletničkog zatvora. Čemu služi ta kazna? Opet pričamo o prevenciji. Prevencija kazne, neka budu pet miliona, deset, 150 miliona, što je veća, prevencija će biti bolja. Ovde treba da imamo kaznu maloletničkog zatvora za prekršaj koji na kraju, hvala Bogu, niko ne izriče.Pričali izriče.Pričali smo prošli put da nemamo specijalizovana odeljenja prekršajnog suda koja su prošla posebnu obuku da bi uopšte mogli da sude maloletnicima. Rekli ste – ima sedam meseci vremena da se krene sa primenom zakona, pa će se oni primeniti. Moguće je da će se pripremiti, ali ono što se sigurno neće desiti za sedam meseci, to je da se napravi zavod za maloletnike. Nema teorije da se izgradi neki novi zatvor. Za ovih godinu dana ništa niste izgradili, pa nećete ni taj zatvor.Mi imamo Zavod za maloletnike u Valjevu, ponavljam vam ponovo, gde ima preko 100 punoletnih učinilaca krivičnih dela koji izdržavaju kaznu, gde ima 29 onih koji su bili maloletni kada su učinili krivično delo a više nisu maloletni, i to teška krivična dela, i ima jedno maloletno lice trenutno. Sada vi hoćete u Valjevo da šaljete na 30 dana one koji učine prekršaj. Mislim da je to potpuno neprihvatljivo.Pomenuli ste na odboru Englesku i kako u Engleskoj, eto, i maloletnici odgovaraju pred sudom za punoletne. Nije Engleska uzor Srbiji nikada bila kada je u pitanju prekršajno zakonodavstvo i uopšte postupci sa maloletnicima. Mi imamo bogatu tradiciju postupaka sa maloletnicima i uzori su bili Nemačka, Švajcarska i Austrija. Ni u jednoj od tih zemalja ne postoji mogućnost da neko ko nije obučen za postupke prema maloletnicima sudi o tome, niti postoji šansa da bude za prekršaje osuđen bilo koji maloletnik na kaznu maloletničkog zatvora. Tamo sudi sudija pojedinac i za prekršaje i za krivična dela, isti sudija, i onda za najteža krivična dela može da izrekne kaznu zatvora, a za prekršaj ne može.Molim vas da uvažite ove argumente. Nemojte da se igramo sa ljudskim sudbinama i ljudskim životima. Pričamo o licima koja imaju 16 i 17 godina i da ih terate u zatvor gde sede ubice. To prosto nije primereno za prekršaj. Možete da pravite grimase.U Valjevu se nalaze maloletnici koji su osuđeni za teška ubistva. Sa njima hoćete da stavite u istu prostoriju nekoga ko je učinio prekršaj. Apsolutno smatram da nema svrhe i molim vas da još jednom razmislite. Ako nećete ovo da podržite, molim kolege poslanike iz svih poslaničkih grupa da pogledaju amandman Hvala.

Hvala.Voleo bih da dobijem odgovor. Član 81, tri stava koja smo predložili da se brišu, upravo se odnose na kaznu maloletničkog zatvora. Tražim od ministra da nam da zvanično i pred javnošću odgovor zašto ne prihvata ove amandmane? Na član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko Gospodine ministre, mi nećemo insistirati na ovom amandmanu jer je cilj amandmana koji smo imali u vidu prilikom njegovog podnošenja ostvaren prihvatanjem amandmana mojih kolega iz opozicionih grupa, mislim iz DS.Mislim da je jako važno što ste imali sluha za argumente koje smo vam iznosili, iznosili, prvenstveno u načelnoj raspravi i što je jako dobro što rokovi zastarelosti i relativni i apsolutni nisu promenjeni, nego su ostali kao što je bilo i važećem zakonu, jer da je kojim slučajem povećavanja i produžavanja tih rokova, sigurno je da ne bismo danas govorili o efikasnom prekršajnom postupku, niti bi prekršajni sudovi brže radili. Naprotiv, radili bi mnogo sporije i prekršajni postupci bi bili dodatno dodatno usporeni.Još jedanput, hvala vam na razumevanju i na otvorenosti za argumente koji su dolazili od strane opozicije. Na član 84. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Olgica Batić i zajedno narodni poslanici Slobodan Homen, Nenad Konstantinović, Srđan Miković i Nataša Vučković.Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

ministar, odnosno što je Vlada prihvatila amandmane naših kolega Veroljuba Arsića i Zorana Babića i to ne samo na član 84, u pitanju je nekoliko amandmana. Svi ti amandmani sistemski regulišu primenu zakona o prekršajima u oblasti javnih nabavki.Odmah

primenu i celu proceduru primene zakona o prekršajima u oblasti javnih nabavki, jer je to potpuno u skladu i sa borbom protiv korupcije i sa nultom tolerancijom, a naročito na korupciju u oblasti javnih nabavki.Svi znamo da je Evropa procenila da smo godišnje gubili oko 600 miliona evra na korupciju, na mito i na razna druga davanja ispod žita, što bi se reklo, u oblasti javnih nabavki. Upravo novi Zakon o javnim nabavkama, koji je predložila poslanička grupa SNS i usvojila Skupština, je stavio tačku na dobar deo tih nezakonitih aktivnosti. Dobro je da je i u zakonu o prekršajima prepoznata potreba da se borba protiv korupcije nastavi i kroz prekršajni postupak. Naravno, to je postojalo i u originalnom tekstu zakona, ali je dobro da je pojašnjeno amandmanima kolega Zorana Babića i Veroljuba Arsića kako tačno izgleda procedura za prekršaje u oblasti javnih nabavki, koji su organi nadležni, koji su rokovi da se ti postupci završe, a naravno, kasnije su samim zakonom predviđene i i kazne.Neću se kasnije javljati, ali definitivno želim da kažem da postoje još četiri ovakva amandmana, tako da je ovim prihvatanjem amandmana od strane Vlade i ministra Selakovića zakon svakako postao kvalitetniji i više prilagođen borbi protiv korupcije. Hvala. Na član 84. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč?

pravite takvu jednu neravnotežu. To jeste problem ovog predloga zakona, što nemate neki uravnoteženi pristup celoj tematici prekršajnoj. To je, u stvari, taj problem na koji smo ukazivali i kada smo podneli onaj amandman na član 42. i kada smo isticali da morate da napravite tu ravnotežu između apsolutnog roka zastarelosti i brisanja iz kaznene to jeste problem u zakonu ukoliko dvojako pristupate rešavanju problema, da li ćete biti represivni ili ne, u kojoj meri ćete to biti ili, jednostavno, nemate kriterijume? To je naša osnovna zamerka u zakonu i ovom članu 84, pogotovo što ste se ipak opredelili za to da tu zastarelost nekako svedete na jedan umereni vremenski period. Ne može građanin da trpi sve posledice jedne neefikasne administracije neefikasne državne uprave. Državna uprava je ta koja i te kako treba da vodi računa o tome kako i šta radi, a to se, normalno, odnosi i na sudove.Suština sudove.Suština je, ukoliko ste zaista hteli nešto suštinski da promenite u ovom članu 84. onda ste trebali malo dublje da zađete u sadržinu ovog člana zakona.Prema tome, mi smo predložili da se umesto pet godina, odredi - tri godine za rok iz stava 5. ovog člana, za zastarelost. Dakle, to jeste suština da je pet godina predug vremenski period, pogotovo ukoliko se radi i o onom roku za apsolutnu zastarelost. To je dvostruki vremenski period od onih pet godina.Dakle, deset godina će moći da vam se protežu mogućnost, sankcionisanje, odnosno vođenja postupka u carinskom postupku, u spoljnotrgovinskom, u deviznom poslovanju javnih prihoda, sada čujemo javnih nabavki, finansija, prometa robe i usluga, životne sredine, sprečavanja korupcije, itd. itd. Šta to znači? To znači, da vi na neki način možete da držite u šaci i neke elemente nepodobne, na koje možete da izvršite uticaj, s obzirom da uvek može da se povede i prekršajni postupak i onda drakonski da se kazni onaj nepodobni element.Suština je ta da morate da vodite računa kada pišete zakone i predlažete ih u proceduru. Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Rekao sam na početku današnje rasprave da je dobro što smo vratili rokove za zastarelost na onu meru kakvi su oni bili, ali u ovom delu apsolutno podržavam amandman koleginice Judite Popović. Govorim o nekim specifičnim prekršajima čiji je rok zastarelosti propisan u nekim drugim zakonima, a ne u ovom zakonu. Ovde vi omogućavate da u tim drugim zakonima rok za početak gonjenja bude pet godina. To je pet plus pet. Znači, ovi prekršaji zastarevaju za deset za prekršaj iz oblasti carinskog i spoljnotrgovinskog deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, prometa robe i usluga, životne sredine, sprečavanje korupcije i vazdušnog saobraćaja rok zastarelosti je pet godina. Ako imamo dvostruki apsolutni rok to je deset godina. Ne prihvatam činjenicu da treba deset godina da sud za prekršaje završi carinski prekršaj. Mnogo je deset godina.Ide nam taj Omnibus zakon. Nadam se da će u Omnibus zakonu biti svi prekršaji nabrojani. Imaćemo priliku i tada da skraćujemo. Ali, zašto sada ne prihvatite ovaj amandman i u startu ne damo im do znanja da ne može da bude više od tri? Pa će to biti tri plus tri, kao što imamo tamo jednu plus jednu godinu, dakle dve godine, apsolutna zastara svih prekršaja. Za ove specifične da ne bude više od šest, kakvih deset deset godina. Na šta uopšte liči, kada nama neko presudi posle devet godina za carinski prekršaj? Zaboravili ste i kada je bio prekršaj i pitanje je da li imate firmu i dalje tu koja je učinila taj carinski prekršaj, ili iz javnih prihoda. Nego, sudije ne mogu da stignu, pa je to vrlo komplikovano. Pošto je to vrlo komplikovano tu im treba 10 godina, a za ovo drugo manje komplikovano im treba dve godine. Veliki je raspon između dve i osam godina. Ako je komplikovano da prebacimo u neki drugi sud, a koji sud nije sposoban da presudi za deset godina carinski ili devizni prekršaj?Predlažem vam da prihvatite ovaj amandman. Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Homen, Nenad Konstantinović, Srđan Miković i Nataša Vučković.Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Veroljub Arsić i Zoran Babić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Reč ima narodni poslanik Milica Radović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, ovim amandmanom smo tražili da sud po službenoj dužnosti izvodi dokaze. U Predlogu zakona ta mogućnost je predviđena samo za stranke, tačnije sud na predlog stranaka izvodi dokaze o prekršajnom postupku.Smatrali smo da je ovo vrlo važan amandman. Naravno da nemam ambiciju da od vas zahtevam i tražim da ga prihvatite, jer bi on u koncepcijskom smislu kompletno odudarao od onoga što ste predložili.U obrazloženju, zbog čega odbijate ovaj amandman vi kažete - da Vlada ne prihvata amandman iz razloga razloga što je namera zakonodavca da u prekršajnim postupcima sud bude nepristrasan u sporu u kojem bi stranke trebalo da imaju ravnopravan položaj. Bez obzira da li se dokazi u prekršajnom postupku izvode na predlog stranaka ili po službenoj dužnosti, sud uvek mora da bude nepristrasan, ali nije dobro da on bude pasivan, jer nije cilj prekršajnog, a samim tim i krivičnog postupka, izbegavanje istine, već naprotiv, utvrđivanje istine.Mi izražavamo svoju zabrinutost i neslaganje sa konceptom koji ste ovde predvideli, jer koncept novog Zakonika o krivičnom postupku, koji je stupio na snagu, a koji se još uvek ne primenjuje, je preslikan u prekršajno zakonodavstvo, tačnije u ovaj predlog zakona o prekršajima. Mi smo mnogo protiv toga, jer smatramo da su osnovne karakteristike tog Zakonika o krivičnom postupku eliminacija načela istine potpuno iz postupka, zatim, potpuna neravnopravnost stranaka i pasivnost suda u pogledu utvrđivanja istine.Takođe, ovde u ovom obrazloženju kažete – se načelom dokazivanja podstiče zainteresovanost stranaka u sporu. Pa stranke su zainteresovane za ishod u svakom sporu, ali nije dobro da ovakvim rešenjem i ovakvim konceptom one bivaju stavljene u neravnopravan položaj. Sa jedne strane je javni tužilac ili drugi državni organ koji pokreće prekršajni postupak, bez obzira da li se radi o predstavniku Ministarstva unutrašnjih poslova ili o inspektoru koji ima svesrdnu podršku celokupnog državnog aparata, a sa druge strane je okrivljeni, koji jedva može da ima željenog branioca.Postavlja se pitanje – kakve su šanse okrivljenog za uspeh u takvom jednom postupku? Možda izgledne, ali samo ukoliko je u situaciji da obezbedi dobrog advokata, a dobar advokat i te kako košta. Mi smo svi svedoci da se stranke u prekršajnom postupku, odnosno okrivljeni pojavljuju bez advokata i to u najvećem broju slučajeva. Takođe, neravnopravnost stranaka, posebno dolazi do izražaja onda kada je predviđeno da sud ceni zbog težine prekršaja da nije neophodno da okrivljeni dođe u sud i iznese svoju već to može da uradi i na osnovu i u pisanoj formi. Moram da kažem da su stranke, konkretno okrivljeni u prekršajnom postupku obično pravni laici i da oni možda nisu upoznati i nisu svesni značaja svoje uloge u prekršajnom postupku, i zbog takve jedne situacije oni mogu da dođu u poziciju da mnoge prekršajne, odnosno procesne radnje u prekršajnom postupku prosto zanemare, odnosno da ne učine, i da naravno njihov položaj u takvom postupku bude mnogo gori nego što je trebalo da bude.Mislim da bi cilj prekršajnog, a samim tim i krivičnog postupka, i te kako trebalo da bude utvrđivanje istine, a ne izbegavanje istine i ukoliko je cilj utvrđivanje istine, onda je neophodno da sud i po službenoj dužnosti izvodi dokaze, a ne samo da to čini na predlog stranaka, jer ukoliko to nije tako, a ovaj predlog zakona nam upravo govori da sud nije ničim obavezan da utvrđuje istinu u prekršajnom postupku, onda smatram da nećemo doći do tačne presude, do tačne odluke. Ako nemamo tačnu odluku, onda nemamo ni dobro pravosuđe. Zbog toga je važno da se prihvati amandman. Molim vas da još jednom razmislite o prihvatanju ovog amandmana, jer on značajno doprinosi kvalitetu teksta zakona.Predsedavajući, na kraju da vam kažem da sam koristila vreme ovlašćenog predstavnika, jer bi da vreme po amandmanu iskoristi moj kolega Jovan Palalić. Hvala Gospodine ministre, gospodine predsedavajući, mi smo o ovoj temi mnogo govorili. Govorili smo i u načelnoj raspravi, govorili smo i kada je bila rasprava o Zakoniku o krivičnom postupku.Moja koleginica Milica Radović je iznela naš stav koji koji smo zastupali više puta ovde u Narodnoj skupštini, i često bili usamljeni, ukazujući da to mešanje, preplitanje rešenja iz parničnog postupka u krivični postupak, u ovom slučaju prekršajni postupak, ne može doneti ništa dobro, u krajnjoj liniji ne može se postići svrha onoga što se propisuje ovim zakonom.S jedne strane, ostavlja se strankama inicijativa o dokazivanju. Navodno sud je pasivan. Ostavlja se ovde izuzetna mogućnost da on pribavlja dokaze po službenoj dužnosti. Međutim, nije baš tako. Ako se pogleda niz odredaba u ovom zakonu, videćete da sud uopšte nije pasivan.Onda se postavlja pitanje - zašto se nije išlo do kraja? Sud nije pasivan jer on i neki drugi organi imaju mogućnosti da kroz mere privođenja, dovođenja, zadržavanja utiču na to da li će se stranka, u ovom slučaju okrivljeni, pojaviti na postupku. Sud nije pasivan jer može da ceni sporazum o priznanju prekršaja. Sud nije pasivan jer, u krajnjoj liniji, može da odluči da li će neka stranka biti pozvana u trenutku izvođenja dokaza. Može da proceni, ako je već saslušan, da ne bude pozvana. Tu sud uopšte nije pasivan.Onda se postavlja pitanje - zašto mu nije data do kraja mogućnost, zašto se do kraja nije izvela mogućnost da on izvodi dokaze po službenoj dužnosti? Jer se radi o prekršaju, gde bi javni interes ovog suda morao biti naglašeniji u slučaju parničnog postupka.Načelo materijalne istine mislim da je neophodnije i značajnije u krivičnom postupku i prekršajnom postupku, nego što je to u parničnom postupku. Znači, stvar ako se ovako postavi nije izvedena do kraja i sud uopšte nije nepristrasan i uopšte nije vezanih ruku, ali u ovoj situaciji na vrlo čudan način se ne dozvoljava mogućnost sudu da bude aktivan. Mi u tom smislu smatramo da da je potrebno promeniti čitav koncept. Mi se s tim ne slažemo, ali bi jako bilo važno da se ovaj amandman prihvati, jer ako neko treba štititi javni interes i dobra koja se štite ovim prekršajima to bi trebao da bude sud. Na član 91. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Ministre, Vlada nije prihvatila amandman. Moram da pročitam šta je to što smo mi predložili.U članu 93. piše – pre donošenja odluke okrivljenom se mora dati mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist, a onda vi dodajete – osim u slučajevima predviđenim zakonom. Nema slučaja kad okrivljeni ne može da iznese sve što misli da treba da iznese u svoju odbranu. Svako ko je okrivljen, ko je osumnjičen ima prava da iznese sve što smatra da treba kada se brani.Video brani.Video sam iz obrazloženja da ste napisali da je to zbog toga što postoji prekršajni nalog. Niste u pravu. Ako neko smatra da nije učinio prekršaj koji mu je stavljen na teret i tim prekršajnim nalogom, on će sa tim nalogom da ode u sud i praktično na taj način da pokrene postupak, a onda će u tom postupku da iznosi sve što misli da treba da iznosi u svoju odbranu.Dakle, mislim da je bolje rešenje da izostavimo ovaj deo koji kaže – osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. Možda ima i nekih drugih Možda ima i nekih drugih slučajeva koji u zakonu stoje,a koje mi nismo uspeli da primetimo. Dakle, apsolutno nema razloga da se zabranjuje okrivljenom, u bilo kom slučaju, da iznosi sve ono što misli da mu ide u korist.

ovaj deo zakona ima iznad toga naslov koji se zove pravo na odbranu. Lepo počinje rečenica kojom se kaže da se svakom od okrivljenih mora dati prilika da iznese odbranu, činjenice i dokaze koji će ići u njegov prilog, a onda dajete izuzetak i sužavate, ukidate pravo na odbranu za određene slučajeve, i to kažete – osim u slučajevima predviđene zakonom.` Iz obrazloženja, kao što je kolega rekao, se vidi da se pozivate na platni nalog. Tu mogu da imam razumevanja da to može da pravi problem. Ono što je ovde moj glavni problem, nadam se da će se kolege složiti, jeste da je ovo vrlo loša definicija, jer ako ste to hteli, trebali ste da napišete – osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. Znači, da se samo ovim zakonom može ograničiti pravo na odbranu.Drugim rečima, ovako kako ste napisali možemo Zakonom o poljoprivredi, možemo zakonom iz bilo koje druge nadležnosti da ograničimo

ograniči, ukine ili smanji pravo okrivljenog na odbranu.Mislim da je to ozbiljan propust i zbog toga smatram da bi trebali da usvojite ovaj amandman, jer mislim da ovde ne treba da govorimo, građani dobro znaju, svi vi dobro dobro znate, i ko jeste pravnik, i ko nije, da je pravo na odbranu jedno od osnovnih ljudskih prava, da je ono garantovano Ustavom, a na ovaj način ozbiljno zadirate u ljudska prava.Time opet dolazimo na ono što jeste neka naša budućnost. Ako jeste ideja, ako želimo da idemo putem evropskih integracija, a to je da naše zakonodavstvo, pa i sam Ustav moraju biti u skladu sa evropskim standardima, sa konvencijama Saveta Evrope, sa direktivama EU. Ovako nešto definitivno nije u skladu sa standardima koji postoje u razvijenim zemljama. Opet dolazimo do jednog člana, ako ovaj zakon bude izglasan, biće predmet skorih izmena i dopuna. Mislim da je bolje da to uradimo sada, nego da za nekoliko meseci ili godina opet menjamo nešto o čemu smo sada već raspravljali.Prema tome, molim vas da razmislite da se usvoji ovaj amandman ili, ako ne postoji spremnost Vlade, da se u danu za glasanje poslaničke grupe

zajedno narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Koluncija i zajedno narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Vlada

u obliku o čemu odlučuje sud. Sud bi odlučivao o tome što već Ustav i zakon garantuju.Sa druge strane, znamo kakva je trenutna praksa.

Saveta Evrope u kome se kaže da je u Pčinjskom okrugu, selu Bosilegradu, u 20-ak slučajeva korišćen bugarski jezik. Ne postoji nijedan predmet da je u ovom sudskom području vođen na albanskom jeziku. Obrazloženje je da to stranke ne zahtevaju.Gledam zahtevaju.Gledam i ovu formulaciju u stavu 5. istog člana, gde se kaže da stranka može da se odrekne prava prava za vođenje postupka na svom jeziku, ako razume jezik na kome se vodi postupak. Obično se postupak vodi na srpskom. Znate, obična situacija, obična praksa,

povećanje obima posla nije valorizovano, nije vrednovano zvanično i sudija koji obavlja postupak i na jeziku manjine,

ukoliko znaju jezik da ne moraju da koriste ustavno i zakonsko pravo. Zato zakonskim normama bi moralo da se da podstrek, da se da podrška onom pravu koje je Ustavom i zakonom garantovano.S druge strane, mi ionako imamo u praksi velikih problema zbog nedostatka sudijskog kadra koji zna jezik manjina, kada je u pitanju područje gde se i zvanično, zakonski je regulisano da može i albanski jezik da se koristi u sudskim postupcima, u Bojanovcu i Preševu, govorim o albanskom jeziku, veliki je hendikep što nema albanskih kadrova koji znaju taj jezik.Trenutno u Pravosudnoj akademiji ima samo jedan kandidat iz redova albanske manjine, uopšte, u čitavom sudskom sistemu u Srbiji, ima samo pet sudija koji znaju albanski jezik, dva u prekršajnim i tri u osnovnom sudu.Onda sudu.Onda se postavlja pitanje, kada nema adekvatne zastupljenosti manjine u sudskom sistemu, ni pripravnici se ne primaju već tri,

je. Ovde imamo ogromnih problema u sprovođenju ovog ustavnog i zakonskog zahteva. U redu je to poboljšanje prvobitne verzije, verovatno će imati pozitivan podstrek, ali mislim da treba još puno toga uraditi da bi se, ono što je Ustavni zakon predvideo, u praksi

Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Veroljub Arsić i Zoran Babić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman

poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana i član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Veroljub Arsić i Zoran Babić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković.

upotpunjuju i popravljaju na neki način, kada su u pitanju javne nabavke, mislim da rešenje koje je predloženo ovim amandmanom može da bude prilično opasno, jer ovaj amandman glasi da prvostepeni prekršajni postupak za prekršaje iz oblasti javne nabavke vodi Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Znači, ne sud, nego Republička komisija.Postavlja se pitanje – zašto je prihvaćeno takvo rešenje? Ne verujem da je razlog zato što je predsednik komisije pravnik, ne verujem da je razlog što je plata predsednika Republičke komisije jednaka plati predsednika Višeg suda, uvećana za 10%, sigurno da nije razlog za to ni što Narodna skupština Republike Srbije bira predsednika Republičke komisije, kao što bira i sudije. Ali, kada zamislimo kako će to izgledati u praksi, imaćemo rešenje da će isti organ pokretati prekršajni postupak, voditi prekršajni postupak i donositi odluku, a tek u drugom stepenu će se u čitavu priču uključiti sud.Poslanici DSS su i danas i pre neki dan isticali potrebu da Zakon o prekršajima bude usaglašen, odnosno prati prati Zakon o javnim nabavkama, kako bi se on što doslednije primenio u praksi, pre svega u pravosuđu Republike Srbije. Nije dobro da ove stvari izmeštamo van sudova i poveravamo nekim drugim telima koja imaju neka druga ovlašćenja, koja su formirana sa nekim drugim zadacima i sa ciljem da se bave nekim drugim postupcima, jer pre svega ova Republička komisija treba da deluje kao drugostepeni organ u procesu kontrolisanja javnih nabavki, a ne kao prvestepeni u prekršajnom postupku vezanom za sprovođenje javnih nabavki. Hvala, za ovaj amandman, ali mislim da on predstavlja usklađivanje Zakona o prekršajima sa Zakonom o javnim nabavkama koji smo doneli i usvojili u ovom Domu Narodne skupštine još pre nekoliko meseci.Tačno se znaju ingerencije Komisije za javne nabavke koje su Zakonom o javnim nabavkama definisane. Što se tiče plate predsednika te komisije, članova te komisije, takođe su definisane Zakonom o javnim nabavkama, takođe se zna da predsednik te komisije ima platu predsednika Višeg suda i to povećanje od 10% je takođe po zakonu, zavisno od broja sudija, koliko taj viši sud ima, tako da, niti je uvećanje od 10% protivzakonito, niti je ta plata koju predsednik Komisije za javne nabavke prima protiv zakona, već u skladu i sa Zakonom o javnim nabavkama i sa Zakonom o sudijama. Osetio sam da su neka pitanja postavljena kod prethodnog govornika, pa bih zarad istine i javnosti želeo to da odgovorim.

Potpuno mi je jasno da Administrativni odbor utvrđuje platu, niko to nije spomenuo kao argument zbog čega to ne treba da bude. Ali, ja postavljam pitanje – da li Zakon o prekršajima treba da se usaglasi sa Zakonom o javnim nabavkama ili Zakon o javnim nabavkama treba da prati Zakon o prekršajima?

nema. Hajde da pričamo o onome što piše u zakonu i onome što treba da stoji, a ne da ovde pokušavamo da obmanemo javnost sa nečim, da sam ja hteo da kažem da li je on trebao da ima platu uvećanu 10% ili ne. Potpuno je nebitno.Isti organ da pokreće postupak, da ga vodi, da donosi odluku, a da pri tom nije sud, da se bavi ovako važnim pitanjima, mislimo da to nije dobro rešenje. Babić. **Zoran Babić** Sada ću reći jednu rečenicu koja verujem da je melem za uši vama, gospodine Petkoviću. Ustav je krovni zakon i sve ovo što se radi je u skladu sa Ustavom. Ne postoje zakoni prvog i drugog reda. Jednostavno, postoji usklađivanje zakonodavstva, usklađivanje jednog sa drugim zakonom. Ne znam zbog čega bi se usklađivalo jedno sa drugim, a drugo sa prvim ili sve to?Ono što morate da smo mi Zakon o javnim nabavkama doneli krajem prošle godine, u decembru 2012. godine. Postojala je prilika da se kritički odnosite prema tom

Zakona o javnim nabavkama od 1. aprila 2013. godine. Tako da, zaista tu ne vidim razloga za osporavanje ovog amandmana koji smo gospodin Arsić i ja podneli.

Problem je što smo mi principijelno podržali koncept da se formiraju prekršajni sudovi i da za svako delo za koje se može propisati kazna zatvora, što je međunarodni standard, sude sudovi. U ovom slučaju, vašim amandmanom jedan prekršajni postupak se izdvaja iz prekršajnog sudstva i vodi ga organ koji nije sud. To je naša primedba bila.Znači, zašto se svim drugim organima ukida to pravo, a samo ovaj organ ima to pravo da vodi prekršajni postupak? Suštinsko je pitanje - zašto se izmesta iz prekršajnog sudstva,

poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Zahvaljujem, predsedavajući.Član 103. govori o opštoj mesnoj nadležnosti. Predlogom zakona predviđeno je da za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu bude mesna nadležnost tamo gde je prekršaj učinjen ili pokušan, a ukoliko je prekršaj učinjen ili pokušan na području više sudova, onda je tamo gde je sud već započeo postupak ili gde je već podneta prekršajna

4. Smatramo da bi za bolju efikasnost rada prekršajnih sudova bilo celishodnije da bude mesna nadležnost sud, tamo gde onaj koji je učinio prekršaj ima prebivalište, boravište ili gde je sedište pravnog

počiniocu prekršaja zahtev za saslušanje ili počinioci prekršaja odbijaju da dođu na sud. Zato mi smatramo da je bolje da mesna nadležnost bude sud po mestu prebivališta ili boravišta počinioca prekršaja.Sa druge strane, praksa je pokazala i to da ukoliko je prekršaj načinjen na nekom drugom mestu, tada prekršajni sud iz tog mesta često šalje zamolnicu prekršajnom sudu po mestu prebivališta odakle je učinilac, da prosto sasluša okrivljenog. Zato prosto ne možemo da razumemo razloge zbog čega Vlada Republike Srbije nije prihvatila ovaj amandman. Smatramo da bi time poboljšali efikasnost rada prekršajnih sudova, ukoliko bi mesno nadležan bio sud po prebivalištu, adresi ili boravištu počinioca. Na član 104. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Reč ima narodni poslanik Judita Popović. Hvala, gospodine predsedavajući.Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo se opredelili da ovu opštu mesnu nadležnost definišemo u smislu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica i sedišta pravnog lica. Smatrali smo da će to da podigne efikasnost rada prekršajnog suda. Smatrali smo da je mnogo lakše da se sudi u mestu prebivališta okrivljenog, nego da se zamolnim putem isti saslušava u mestu gde se taj prekršaj izvršio.Pitanje je u kojoj meri mi želimo da podignemo tu efikasnost tu efikasnost ovih sudova? Mislimo da je ovo naše rešenje jedan od načina kako bismo mogli da pomognemo oko smanjivanja broja nerešenih predmeta, a i sami ste rekli u obrazloženju Predloga zakona da je ogroman broj nerešenih, da je jako mali procenat završenih predmeta po pojedinim prekršajnim sudovima. Treba malo šire razmišljati kada se kreće u neku vrstu reforme i ove materije, a tu neku širinu smo mi videli i u ovom načinu da se ta mesna nadležnost promeni od dosadašnje prakse, koja je pokazala zaista nije baš u dovoljnoj meri efikasna.Neću se javiti po sledećem amandmanu, pošto su sva ova tri amandmana povezana i tiču se mesne nadležnosti. Na član 105. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč?

član 148. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov.

tehnički unaprede.Dakle, radi se o tome da kada se vodi zapisnik kod prekršajnog suda da se u taj zapisnik tokom suđenja doslovno unese pitanje, kao i odgovor koji je sledio na to pitanje. Na taj način mi ćemo postići jednu verodostojnost tog zapisnika i biće mnogo jasnije šta se sve dešavalo na tom suđenju.Ukoliko suđenju.Ukoliko vi pitanje, koje je često od izuzetnog značaja u pogledu načina na koji će odgovor da sledi nakon njega, ne unesete doslovno, ne vidite koje je bilo pitanje na koje ste dobili određenu izjavu, često ne možete da dobijete i pravu sliku svega onoga što je rečeno.Mislim da je ovo jedna sitnica koja bi u znatnoj meri unapredila celokupno suđenje, pa i samo vođenje zapisnika, a taj zapisnik je itekako bitan u drugostepenom postupku kada drugostepeni sud odlučuje o tome da li treba ili ne treba usvojiti neku žalbu. Često su i ti zapisnici od izuzetnog značaja za donošenje prave odluke.Prema tome, ne vidim razloga zašto niste usvojili ovaj amandman, jer nema tu neku politički težinu, ali ima tu težinu da bi se dobila jasna i konkretna istina, a i da bi se utvrdile koje bi u stvari omogućile da se donese jedna pravilna, pravična i na zakonu zasnovana sudska odluka. Na član 131. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 132. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 138. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite. **Jovan Palalić** Samo ću kratko. Ovde se radi o jednoj procesnoj stvari. Naša ambicija je bila, obzirom da se radi o prekršajnom postupku, da su rokovi u kojima sudovi odlučuju uglavnom kratki i da se u najvećem broju slučajeva zahtev za povraćaj u pređašnje stanje zbog roka za žalbu izjavljuje u situacijama kada je on krajnje opravdan, da damo ovde jednostavno mogućnost da se zadrži izvršenje te

radi efikasnosti, radi eventualnog sprečavanja štete u slučaju izvršenja, a da se ta žalba usvoji, smatramo da bi možda bilo dobro razmisliti o ovom amandmanu. Kažem, radi se o procesnom amandmanu, o kojem može da se vodi diskusija. Naše rešenje je bilo ovakvo i jednostavno mislimo da treba o njemu razmisliti. Hvala. Na član 166. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik

Zahvaljujem, predsedavajući.Gospodine ministre, ovaj član govori o dostavljanju na adresu stana. U tom članu se govori o tome da se smatra da je pismeno dostavljeno ukoliko ga primi

u kojem se kaže da ako se lice kome se pismeno mora lično dostaviti ili punoletni član njegovog domaćinstva ne zatekne u stanu, pismeno će se predati punoletnim licima koja se zateknu u stanu, ako oni na to pristanu, i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.Mi smatramo da tako ne može da se smatra da je dostavljanje izvršeno, iz nekoliko razloga. Navešću vam, ministre, primer. Zamislite, ministre, mogućnost da i protiv vas bude pokrenuta prekršajna prijava i vi ste, na primer, otišli na službeni put 15 dana u inostranstvo, pri tom ste zamolili nekog da vam obilazi stan. Da li je moguće, na primer, u tom trenutku da to lice pristane i primi neko rešenje? Potpuno je moguće. Da li ste vi time izgubili pravo na žalbu u roku od osam dana, jer niste ni videli rešenje? Jeste! To može da se desi svakome, ministre, u ovoj zemlji.U redu je, "neko ko je član domaćinstva, punoletno lice", sa time se zaista slažemo, ali ne možemo da se slažemo "sa bilo kojim punoletnim licem koje je tako nešto prihvatilo". Vi znate da veliki broj ljudi u ovoj zemlji živi i radi u inostranstvu. U njihovom dvorištu uvek mogu da se nađu njihovi zemljaci i oni kada dođu ovde sa privremenog boravka mogu da načine neki prekršaj, ta lica neće ni znati da im je dostavljanje izvršeno, isteći će im rokovi za žalbu i sve ostalo što što je predviđeno Zakonom o prekršajima.S druge strane, punoletno lice je, naravno, ono koje ima 18 godina. U nekom domaćinstvu može da dođe školski drug sina ili ćerke i, kao takav, ukoliko je sam u stanu ostao, na primer, otišlo drugo dete da kupi sok, može da primi tako nešto i ode da igra fudbal, znači, roditelji tog deteta uopšte neće znati da im je stiglo nešto od sudije za prekršaj.Mi stvarno smatramo da treba da prihvatite ovaj amandman, bez obzira na obrazloženje koje je Vlada dala kao razlog za odbijanje ovakvog amandmana, jer zaista smatramo da ne može da bude dostavljeno nekome ko je punoletan i ko se tog trenutka našao u stanu, da nema ni ovog što je učinio prekršaj, niti bilo kog punoletnog iz njegovog domaćinstva. Hvala.Na član 159. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Reč ima narodni poslanik Milica Radović. Gospodine predsedavajući, računajte mi samo vreme od ovlašćenog predstavnika.Ovim amandmanom smo reagovali na deo koji se odnosi na dostavljanje na radnom mestu. Vi ste u Predlogu zakona predvideli da, ako se dostavljanje vrši na radnom mestu u kome se pismeno ima uručiti, a ono se u tom trenutku ne nađe tu, onda je pismeno dužno da primi lice koje je ovlašćeno za prijem pismena ili bilo koje drugo lice koje je zaposleno kod poslodavca.Mi smatramo da ovaj deo: "ili bilo koje drugo lice koje je zaposleno kod poslodavca" nije dobro rešenje, zbog toga što ono može da stvori niz zloupotreba prilikom dostavljanja.U obrazloženju zbog čega ne prihvatate amandman, vi kažete da se ne prihvata iz razloga što rešenje iz Predloga zakona omogućava efikasniju dostavu pismena u prekršajnom postupku. Razumem da cilj prekršajnog postupak treba da bude brzo i efikasno delovanje, ali zbog tog cilja mi ne možemo da dođemo u situaciju da se ogrešujemo o interese stranaka u postupku.Hajde da zamislimo samo jednu situaciju. Meni se dostavlja pismeno. Moj kolega Miloš Aligrudić i ja nismo u dobrim kolegijalnim odnosima. On primi pismeno, sakrije ga ili neće da mi, prosto, da informaciju da je do toga došlo. Ja, zbog toga što nemam nikakvu informaciju da sam nešto od suda dobila, propustim da izvršim određenu procesnu radnju, propustim rok za žalbu i dođem u mnogo nepovoljniji, u procesnom smislu, položaj i poziciju nego što sam to mogla da budem, da sam pismeno primila.Ovde primila.Ovde sam izložila jednu vrlo realnu situaciju. Zato vas molim da ovaj amandman prihvatite, jer on zaista ima isključivo i samo za cilj da se ova nelogičnost otkloni. Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. **Jovan Palalić** Gospodine ministre, gospodine predsedavajući, mi smo još u načelnoj raspravi rekli šta su, po našem mišljenju, bili osnovni uzroci zastarevanja velikog broja predmeta u prekršajnom postupku. S jedne strane, to je bio veliki priliv predmeta, naravno, i problem kako su organi koji su vodili prekršajni postupak postupali, znači, način postupanja organa. Ne slažemo se sa stavovima da je uzrok tome bila nezainteresovanost stranaka.Dostavljanje je bilo jedan od velikih problema, mi smo to i rekli u načelnoj raspravi. Ovim zakonom se deo o dostavljanju značajno unapređuje. Mi želimo to da istaknemo jer je to jedan od načina kako će se sprečiti u daljem periodu izbegavanje od strane uglavnom okrivljenog, koji je zainteresovan da ne primi pismeno, da dođe do zastare.Pored činjenice da će se, u situacijama kada je to moguće, istaći i na internet stranicu suda i da će se dostavljanje vršiti i preko interneta elektronskim putem i rešenja koja se odnose na dostavljanje odsutnom licu, sve je to dobro urađeno. Ovo je situacija o kojoj je govorila moja koleginica Milica Radović, koja ukazuje na mogućnost kada samo dostavljanje može da proizvede suprotan efekat, u smislu zaštite interesa stranaka. Sasvim je dovoljno da lice koje je na radnom mestu, u kancelariji, ovlašćeno da primi pismeno, bude to kome će se moći uručiti pismeno osobi koja je zaposlena u preduzeću, u preduzeću, u organu uprave, bilo gde. Širiti to dalje na druga lica, znatešta? Dostavljač može da uđe u bilo koju kancelariju i da gurne pismeno i da ga ostavi. može dovesti do ovih problema i ovih situacija, da se propuste pojedine radnje ili da se namerno sakrije pismeno.Ne bismo želeli da se zamagle ili da se oštete dobra rešenja koja su urađena ovim zakonom ovakvim jednim propustom, sa obrazloženjem da će se time dati veća efikasnost. Nije suština veće efikasnosti uskraćivanje ili zloupotreba prava ili štete koja se može naneti stranci u postupku. Hvala, gospodine predsedavajući.Poštovani gospodine ministre, ovde se radi o ličnom dostavljanju. To je jako bitno kako vi definišete obavezno lično dostavljanje i na koji način vi razrađujete vrste ličnog dostavljanja.U ovim članovima 158. i 159. Predloga zakona vi već imate način da sprečite svaku vrstu zloupotrebe onog koji treba da primi lično dostavu. Nema potrebe da vi uvodite neki potpuno novi način time što ćete uručiti to pismeno nekom punoletnom licu koje se nalazi u u stanu okrivljenog ili se nalazi na radnom mestu tog okrivljenog. Prosto, ta rešenja koja ste vi predvideli sa ova dva člana u velikoj meri unazađuju prava lica koja imaju pravo na ličnu dostavu, a pri tom nećete ništa postići što se zloupotreba tiče, zato što će zloupotreba sigurno biti i dalje. Štaviše, širi se mogućnost zloupotreba, ukoliko vi ostavite ova rešenja u Predlogu zakona.Razmislite malo o tome šta to znači lična dostava i šta to znači kada vi neko pismeno, koje je namenjeno da se lično nekome uruči, jednostavno uručite bilo kome. Ovaj predlog, u stvari, to predviđa. Na član 166. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Ministre, ja mislim da je i ovaj član, kako ste ga predložili, najbolji dokaz jednog konzervativnog duha, uprkos solidnom zakonskom rešenju, jedan konzervativni duh provejava kroz ovaj zakon i uopšte kroz vašu politiku. Mislim da vreme u kome se mi nalazimo zahteva mnogo modernija rešenja, mnogo više hrabrosti i svakako da se poštuju oni standardi poštovanja ljudskih prava, koji su dostignuti i kod nas, a naročito u Evropi, kojoj toliko težimo.U članu 166. vi ste pokušali da date pravo sudu da ukine pravo razgledanja spisa predmeta okrivljenom, njegovim braniocima, punomoćniku okrivljenog pravnog lica i drugim učesnicima u postupku. Nije mi jasno kako nekom može da padne napamet, kako nekom može da padne napamet da okrivljenom u postupku ograniči bilo kakvom odlukom pravo da razgleda spise predmeta?Delimično ste to ispravili prihvatanjem amandmana jedne opozicione poslaničke grupe, ali ja mislim ne na dovoljan način. Prihvatanjem tog amandmana na član 166. vi ste ipak omogućili okrivljenom, braniocu, predstavniku okrivljenog pravnog lica da vidi sve spise predmeta, odnosno da se njima ne može zabraniti, ali ostaje da se može zabraniti, npr. punomoćniku okrivljenog pravnog lica. Ne mogu da razumem zašto?Da li je bio propust kada se podnosio amandman, ili ne znam šta je bila i vaša želja i vaš motiv da prihvatite taj amandman, a ne da prihvatite amandman koji, prosto, vam omogućava da možete da kažete – ovaj zakon po tom pitanju prihvata dostignute standarde? Ne može bilo kome da se uskraćuje, ko je u postupku, da razgleda spise predmeta. Nikada, ni pod kojim uslovima. Sad smo došli do toga da punomoćnik pravnog lica ne može da vidi, nego može njegov predstavnik, pa valjda onda njemu kaže šta je tamo video. Čemu služi onda punomoćnik, ako ne može da gleda spise predmeta u određenim slučajevima?Ali, taj konzervativni duh smo videli i kada ste govorili o uredbama, da se može uredbama Vlade, odlukama izvršne vlasti, propisivati prekršaji i da se mogu na osnovu uredaba kažnjavati građani. To nije dostignuti standard u svetu. Isto tako govorimo o maloletničkom zatvoru, pa je do sad bilo, pa da ostane i do sad su bile uredbe, pa da ostanu uredbe. Svašta je do sada bilo, ali nismo mi ovde i nije naš zadatak da mi konzerviramo stanje koje postoji, a za koje se slažemo svi da nije najbolje, nego da nešto menjamo i da unapređujemo.Ja vas molim da slobodno, otvoreno pristupate i ovom zakonodavnom procesu, bez obzira šta radne grupe, stručnjaci, praktičari smisle, da, prosto, duh zakona koje budemo donosili bude moderan i u skladu sa standardima EU, kojim težimo. Na član 166. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Vladimir Cvijan. Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je zaista još jedan primer dobrog amandmana, ali opet, naravno, izuzetno kvalitetnog ponašanja i Vlade i naravno ministra pravde, koji su amandman koleginice Batić prihvatili.Da bismo objasnili građanima koji ovo gledaju, u pitanju je amandman kojim se izričito daje pravo, tokom vođenja postupka, i okrivljenom i njegovom braniocu, odnosno advokatu, kao i predstavniku pravnog lica, a svi znamo da primenom opštih pravila to onda podrazumeva i zastupniku tog pravnog lica, pravo da izvrše uvid u spise.Ja želim da ovu priliku iskoristim i da zaista pohvalim tekst zakona, u smislu zaštite osnovnih ljudskih prava i evropskih standarda. Zakonom je vrlo precizno i na jedan moderan način predviđeno korišćenje jezika, npr. od strane pripadnika nacionalnih manjina, ili od strane lica koja generalno ne govore srpski. Sve češće, recimo, viđamo da kineski državljani izvrše određene prekršaje, naročito u oblasti saobraćaja i dobro je da mi pratimo evropske tradicije i evropske standarde, da se svima njima obezbedi da koriste svoj maternji jezik, ili jezik koji razumeju.Dobro je da je ovim zakonom predviđeno da svako može i sam da se brani, ali da može da uzme ovlašćenog predstavnika, odnosno advokata ili drugog branioca, a dobro je i da je članom 166, naročito posle ovih izmena i dopuna koje su usvojene kroz amandman koleginice Batić, predviđeno da i okrivljeni i njegov advokat i predstavnik pravnog lica, ili zastupnik, imaju pravo u bilo koje vreme da izvrše uvid u spise, naravno, poštujući radno vreme suda i poštujući neka opšta pravila ponašanja u sudu, u skladu sa sudijskim poslovnikom.Jednom rečju, smatramo da su sva osnovna ljudska prava i svi evropski standardi ispunjeni ovim zakonom, a još više posle prihvatanja ovog amandmana. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Da li još neko želi reč?

član 171. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Reč ima narodna poslanica Milica Radović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman se odnosi na prekršajni nalog. Mi razumemo potrebu uvođenje novog instituta prekršajnog naloga i smatramo da on zaista ima neke svoje pozitivne strane. strane. U značajnoj meri, on će rasteretiti prekršajne sudove, smanjiće broj prekršajnih predmeta, sve to stoji, ali razlog zbog čega smo podneli amandman, odnosi se na svrhu kažnjavanja, jer mi smatramo da svrha kažnjavanja kod prekršaja kod kojih se prekršajni postupak pokreće prekršajnim nalogom, ne bi trebalo da isključivo bude slivanje novca u budžet, odnosno naplata novčanih kazni.Ja sam o tome jako mnogo govorila i u načelnoj raspravi. Posebno sam govorila o tome ako ovaj, sada novi institut, sagledamo u kontekstu povećanja diskrecionih ovlašćenja policije, onda izražavam bojazan da prekršajni nalog, koji, kažem, podseća na mandatnu kaznu, može u određenim situacijama, mimo naše volje, da predstavlja osnovno sredstvo za punjenje budžeta, e to je ono što mi lično u ovom kontekstu ne podržavamo.Govorili smo takođe i o tome da se danas mi kao građani suočavamo sa velikim brojem prekršaja i sa plaćanjem kazni za prekršaje čije utvrđivanje isključivo zavisi od diskrecione volje policajca. Tada sam pominjala one čuvene registracione nalepnice i pomenula sam jednu informaciju da

stvar.Takođe, od ličnog, diskrecionog ovlašćenja zavisi da li će vam naplatiti kaznu za to što je procenio da ste možda u određenom trenutku umorni, a da vozite automobil, raspon kazne koji tada jednom policajcu stoji na raspolaganju, a koji može da vam izrekne, je 15 do 30 hiljada dinara. Dalje, ukoliko se uključite u saobraćaj mimo dozvole policajca, jer je on to tako zaključio, kazna koju može da vam izrekne može da ide čak i do 30 hiljada dinara.Razlog zbog čega smo ovde amandmanski reagovali jeste isključivo svrha kažnjavanja i naše neslaganje sa tim da prekršajni nalog treba da prestavlja sredstvo za punjenje budžeta. Naravno, smatram da će se na ovaj način povećati učestalost naplate kazne za prekršaje i to u drastičnoj meri onog trenutka kada prekršajni nalog profunkcioniše. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 172. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 175. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč?

član 180. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 185. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom

Samo kratko u vezi ovog amandmana. On je zaista procesne prirode. Odnosi se na mogućnost izjavljivanja žalbe na rešenje o pokretanju prekršajnog postupka.Mi smo smatrali, obzirom da je čitava intencija Zakona o prekrašajima da izjednači stranke u postupku, da u situaciji, bez obzira što ovde predlagač zakona, obrazlažući odbijanje amandmana, navodi da se radi o procesnom pravu suda, da prosto damo mogućnost stranci, u ovom slučaju da izjavi žalbu na rešenje o pokretanju prekršajnog postupka, jer ako se često pozivamo na analogije sa krivičnim procesnim zakonodavstvom, sa rešenjem o o pokretanju istrage, ne vidimo zašto ovde nije data mogućnost da se izjavi žalba.Znači, ako je dato pravo podnosiocu zahteva, podnosiocu prekršajne prijave da izjavi

način na koji sud upravlja postupkom, ali, kao što sam rekao, analogija sa nekim drugim zakonodavstvom, u svakom slučaju sa krivičnim zakonodavstvom, mogla bi ovde da se primeni, tako da ako želimo već da stavimo stranke u postupku u isti položaj, ako se to naglašava danima, onda je ovo pravo, po našem mišljenju, isključivo je procesno, trebalo dopustiti i okrivljenom. Hvala.

Priznajem da ne razumem šta Vlada i Ministarstvo imaju protiv toga da, kada policijski službenik dovodi neko lice, treba da poštuje dostojanstva lica koja dovodi, a ukoliko je to lice maloletno, dužan je da se prema njemu odnosi sa posebnom pažnjom.Ne znam da li je ikome sporno da je dobro da u Zakonu stoji da prilikom dovođenja u prekršajnom postupku policijski službenik je dužan da poštuje dostojanstvo lica koje dovodi, a ukoliko je to lice maloletno dužan je da se prema njemu odnosi sa posebnom pažnjom?Odbili ste amandman verovatno tek da bi ga odbili, a obrazloženje je - Vlada ne prihvata amandman iz razloga što je mišljenja da se postupanje policijskih službenika uređuje Zakonom o policiji, te stoga nije predmet uređivanja Zakona o

razmislite svi o ovome. Mislim da je u interesu svih građana da se policija sa dužnim poštovanjem i sa uvažavanjem dostojanstva svih građana ponaša u poslu koji obavlja. Hvala.

ali činjenica je da mnogi ne poštuju dostojanstvo onog lica čije dovođenje treba da obezbede, pogotovo ako se radi o maloletnim licima.Odredba licima.Odredba i obrazloženje Vlade da je to definisano Zakonom o policiji zaista ne može da stoji, jer Zakon o policiji može da kaže jedno, a ovde je ipak Zakon o prekršajima.Smatramo da je dobar amandman DS, da se u Zakonu o prekršajima prekršajima naglasi da će policijski službenici biti dužni da poštuju dostojanstvo lica koje dovode, a posebno ukoliko je to maloletno lice. Cvijan. Izvolite. **Vladimir Cvijan** Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ne sporimo da je amandman o kome sada pričamo vrlo dobro napisan i vrlo korektan.Naravno da policija uvek treba da da vodi računa o tome kako se ponaša prema svim građanima Srbije, a naročito prema maloletnicima. Međutim, podržavamo činjenicu da je ministar, odnosno da je Vlada odbila ovaj amandman iz sledećeg razloga: ova materija je regulisana Zakonom o policiji

Rezoluciju o zakonodavnoj politici. Pre toga smo dugo godina sa našim partnerima iz inostranstva radili na jedinstvenim metodološkim pravilima. Upravo jedan od dogovora koji smo probali da napravimo, jedna od prakse koju smo probali da uvedemo u Skupštinu je da ne opterećujemo tekst zakona. Tehnički gledano, jedna ovako logička odredba - naravno, ali kada bi bila uneta u Zakon o prekršajima, onda bi morali i praktično svaki drugi zakon koji reguliše materiju kako policija postupa prema maloletnicima, starijim ljudima, životinjama, biljkama, itd. itd. Malo karikiram, šalimo se, ali generalno nema potrebe da opterećujemo tekst zakona.I sami smo se dogovorili ovde kroz jedinstvena metodološka pravila i kroz Rezoluciju o zakonodavnoj politici, ali nema spora da i ovaj amandman DS ostane kao jedna poruka manjini policije, ali i svima. Treba se kulturno ponašati, treba se ponašati profesionalno, a naročito prema maloletnicima. Hvala.

UN o pravima deteta, kada se radi o našem pozitivnom zakonodavstvu koje tretira maloletne učinioce, doduše krivičnih dela, ali me brine ako Vlada, odnosno resorno ministarstvo kroz Predlog Predlog zakona o prekršajima pokazuje sve vreme jedno nerazumevanje složenosti problema maloletnika u prekršaju i tretira kroz ovde predložena rešenja maloletnike u prekršajnom postupku gore nego kada se to radi o maloletnicima koji krše krivični zakon, odnosno gore ih tretira nego što je to regulisano Zakonom o maloletnim počiniocima krivičnih dela.Zaista ostaje neobjašnjivo zašto u ovom predlogu zakona o prekršajima nemamo razumevanje za složenost ove materije, za dostignute standarde. Naprotiv, razumem da ih ne unapređujemo, nismo toliko moderni, ne pratimo šta se radi u svetu, ali zašto se vraćamo nekoliko koraka unazad?U pregovorima sa EU, koje svi očekuje da počnu s proleća, prvo poglavlje je upravo vladavina prava. Mi ćemo već na proleće imati ovaj zakon ovde u parlamentu, jer ova rešenja koja tretiraju maloletnike u prekršaju su prosto neodrživa. Zahvaljujem.

pogrešno protumači. Ja sam govorio pre kolege Cvijana, a on je odgovarao na ono što sam ja rekao i pogrešno protumačio to što sam ja rekao. Prema tome, bilo bi dobro da slušate šta govore poslanici ako već vodite sednicu.Zakon o policiji - mislim da je to samo izgovor, kolega. To bi trebalo da bude regulisano Zakonom o policiji, tamo je regulisano, a ne treba da bude regulisano ovde, jer će to da optereti tekst zakona pa će da bude preveliki tekst. Radi se o jednoj rečenici, a to je: da su policijski službenici dužni da poštuju dostojanstvo građana koje dovode, a ukoliko se radi o maloletnicima da se u odnosu na njih ponašaju sa posebnom pažnjom.Šta je to tako teško da prihvatimo? Zašto to ne može da se prihvati da stoji u zakonu? Šta je to što stoji iza svega? Mislim da je logično da tako nešto stoji. Mislim da je logično da tako nešto unesemo i u Krivični zakonik, odnosno ZKP, ako te odredbe nema. Nemojte biti tako konzervativni, tako tvrdi i tako rigidni i odbijati nešto zato što je to predložila opoziciona poslanička grupa. Kovač** Gospodine Konstantinoviću, samo bih da se osvrnem na ovu vašu primedbu. Gospodin Cvijan je obrazlagao vaš amandman. Jeste da ste vi predlagač amandmana, ali ne možete sad replicirati.Reč

poslaniku koji je to tražio. Čovek je koristio svoje vreme u diskusiji i mogli ste ga prekinuti ako nije govorio o temi, ali nemate pravo sada da se uključujete i polemišete sa poslanikom ono o čemu je on govorio.

Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo, samo da razjasnimo još jednom. Još jednom ću ponoviti da je amandman koji je predložio kolega Konstantinović, zapravo, vrlo dobro napisan, vrlo korektan, veoma kvalitetan, ali da smo pre nekoliko nedelja bukvalno ovde usvojili na predlog 25 poslanika, koji su članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo a dolaze iz različitih stranaka, usvojili smo skoro jednoglasno Rezoluciju o zakonodavnoj politici. Ta ista rezolucija se naslanja na ranije pisana jedinstvena metodološka pravila za izradu zakona.Dakle, vreme je da se konačno dogovorimo o jednoj nomotehničkoj kategoriji; a to je da nema potrebe da se neke opšte norme iz najopštijeg zakona ponavljaju kasnije konstantno u svakom sledećem zakonu. Dakle to nije toliko veliko opterećenje teksta u jednom primeru, jednom amandmanu, jednom stavu, ali problem je u tome što bismo onda to morali stalno da ponavljamo i došli bismo na tekstove zakona koji nemojte da me neko pogrešno shvati – i ja sam učestvovao u pisanju jedinstvenih metodoloških pravila, malo bi podsetilo na one američke zakone, gde imate uvek po 10 strana uvoda, nešto slično je čak i EU prihvatila.Dakle, dobri su amandmani ali hajde da se svi zajedno dogovorimo da poštujemo jedinstvena metodološka pravila, da poštujemo Rezoluciju o zakonodavnoj politici, da ne ponavljamo kroz zakone iste odredbe koje se, ako mene pitate, podrazumevaju. Pa naravno da policija i svaki policajac zna da prema svima treba da se odnose kulturno, naročito prema maloletnicima, s posebnim obzirom, to već piše u Zakonu o policiji.Mislim policiji.Mislim da bi jedan ovakav princip, od sad pa i ubuduće, značajno olakšao tekst zakona i značajno olakšao i građanima koji nisu pravnici da čitaju zakon jer ih i ovako doživljavaju suviše komplikovanim. Hvala. Hvala.Da li još neko želi reč?Na član 190. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Reč ima narodna poslanica Milica Radović. Ovaj amandman smo podneli jer smo smatrali da su ovlašćenja ovlašćenih policijskih službenika široko postavljena kada je u pitanju privođenje osumnjičenog bez odluke i bez naredbe suda.Ovde se u stavu 4 kaže da će ovlašćeni policijski službenik i bez naredbe suda osumnjičeno lice moći da privede, ako postoji opasnost da će neposredno nastaviti sa činjenjem prekršaja.Prvo, postavlja se pitanje – kako to policijski službenik može da ustanovi? Ovo je oduvek bilo pitanje o kome se isključivo sud izjašnjavao. Smatramo da nije dobro davati toliko široka ovlašćenja policiji, da ona sam tumači da li će neko da nastavi sa vršenjem prekršaja ili ne i da i da to lice bez naredbe suda privodi.Mislimo da je ovo tipičan primer onoga o čemu smo govorili kada smo podneli amandman gde smo rekli da sud po službenoj dužnosti treba da izvodi dokaze, tipičan je primer neravnopravnosti stranaka u postupku. Ovako preširoko definisana ovlašćenja službenika policije mogu da dovedu do raznih zloupotreba jer svi mi koji smo se bar jednom susretali sa Prekršajnim sudom, znamo da je reč policajca u prekršajnom postupku uvek jača od reči okrivljenog.Zamislimo samo mogućnost koliko će ovo rešenje biti zloupotrebljavano od strane predstavnika MUP odnosno policije, ili koliko bi moglo da bude zloupotrebljavano, da budem još preciznija. Mislim da je neophodno da razmislite o ovom amandmanu i da ga prihvatite. **Vesna Kovač** Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 190. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Srđan Miković i Nataša Vučković.Reč ima ministar Selaković.

javnosti i zbog građana da kažem da je amandman išao u pravcu da ne mogu ovlašćeni policijski službenici da zadržavaju maloletna lica. lica. To je vrlo važno i u sklopu celog postupka prema maloletnicima.Mi smo i u Krivičnom zakonodavstvu napustili tu mogućnost, odnosno izbrisali tu mogućnost da može policija da zadržava maloletna lica. Naredbu o zadržavanju može samo da izda sud,

Kovač** Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 191. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Miković, Teodora Vlahović i Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 192. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 193. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gordana Čomić i Teodora Vlahović.Da li neko želi reč?

član 209. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč? (Ne)Narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija zajedno su podneli amandman kojim predlažu promenu naslova iznad člana 212.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.

isti. O istoj stvari se radi. Amandman na član 190. i na 193. su praktično identični. U članu 193. predlažemo izuzetno od stava 1 ovog člana, mera zadržavanja se može maloletniku izreći samo naredbom suda.

ako ne mislite tako, molim vas da nam objasnite. Sada sam u nedoumici.

policijski službenici ne mogu zadržati bilo koga bez naredbe suda. U članu 193.

prekršaja, policijski službenik može zadržati ako postoji opasnost da će i dalje vršiti prekršaje, ali ne može da zadrži maloletnika. U tome je poenta, da ne može da zadrži maloletnika. Može da ga privede u sud i sud da odredi zadržavanje. Ne može da zadrži maloletnika. Suština je u tome da policija ne može staviti maloletnika ni na 12, ni na 24 sata

(Ne)Na član 214. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 216. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Zahvaljujem.Amandman koji smo podneli na član 216. govori o visini kazni ukoliko svedok ne dođe a uredno je pozvan i ne opravda svoj izostanak ili odbije da svedoči. Predlogom zakona predviđene su novčane kazne u iznosu od 10.000 dinara do 50.000 dinara. Naš predlog amandmanom je da te kazne budu od 3.000 do 10.000 dinara.Osim toga, predložili smo ovim istim amandmanom da se stav 2. briše. Zaista smatramo da su ove velike kazne za odbijanje svedočenja primer arogancije vlasti,

za nedolazak svedoka, odnosno za odbijanje svedočenja sadržano u Predlogu zakona primerena u cilju efikasnog vođenja prekršajnog postupka, kao i poštovanju procesne discipline i suda, imajući u vidu da je svedočenje zakonska obaveza.Ako je takvo mišljenje Vlade, zbog čega onda u ovom istom članu 216. stav 2. glasi – ako se službeno lice ovlašćenog organa koji je podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ne odazove pozivu suda da bude saslušan u svojstvu svedoka, a svoj izostanak ne opravda, sud može odustati od njegovog saslušanja? S jedne strane, ukoliko je građanin svedok, znači, njega ćete kazniti sa 10 do 50.000 dinara, a ukoliko svedok treba da bude službeno lice ovlašćenog organa koji je podneo prekršajni zahtev, ono neće platiti kaznu po stavu 2, nego će sud samo reći – njega ne moram da saslušavam.Zbog

a ne samo građani? Po tome baš vidimo i smatramo da vlast pokazuje aroganciju. S jedne strane ćete svedoke, ukoliko se ne odazovu, a uredno su pozvani ili zaborave da opravdaju svoje prisustvo kod prekršajnog suda, kazniti sa 10 do 50 hiljada dinara,

rasprave.Interesantno je to koliko ste vi u stvari blagonakloni prema državnim službenicima, odnosno službenim licima, za razliku od fizičkih lica koja su pozvana da svedoče. Spremni ste maksimalno da pripretite i da kaznite svedoka koji nije došao, odnosno odbio je da svedoči bez nekog zakonskog razloga, ali baš i niste spremni da kaznite službeno lice. To je baš interesantno i ne služi vam na čast.Sledeća stvar koja je jako bitna bitna je, pored toga što ste vi najavili da želite da imate jedan efikasan prekršajni sud, želite da imate efikasan prekršajni postupak itd, vi se koristite nekim metodama koje nisu primerene jednoj modernoj državi, jer takve visine kazne nisu primerene jednom modernizmu.Interesantno je i to da ukoliko treba da se odnosite prema nasilniku u tom smislu što ćete ga sprečiti na činjenje određenog prekršaja, tu takođe propuštate priliku da promenite svoj stav, jer recimo u onom članu 61. na koji smo takođe podneli amandman, zaštitnu meru predviđate u trajanju do jedne godine. Dakle, nasilnik ne može da pristupi oštećenom objektu ili mestu gde je prekršaj izvršen do godinu dana. Svakodnevno smo svedoci tih velikih sa kojima se žene koje su zlostavljane suočavaju. Prosto gubite iz vida činjenicu da treba da se zaštite i na taj način što biste te zaštitne mere malo produžili, što što se njihovog vremenskog trajanja tiče.Ovo vam je dobar primer, upravo ovaj član. S jedne strane i dalje istrajavate sa tim visina novčanih kazni, ali niste spremni da promenite nešto u smislu prevencije. Ipak, Zakon o prekršajima bi trebalo da ima i taj neki kvalitet. Prevencija, između ostalog, podrazumeva da vi nasilnika onemogućite tako što ćete mu izreći jednu zaštitnu meru da se približi oštećenom, pre svega, odnosno najčešće oštećenoj, jer najčešće su žene te koje su izložene određenim zlostavljanjima.Ostali ste dosledni tokom cele današnje rasprave, što se što se tiče zakonskih rešenja. Mislimo da ste na ovaj način u velikoj meri ugrozili ovaj zakon.

a koji se odnosi na zaštitu žrtve od nasilnika. Naime, porodičnim zakonom tačno je predviđeno da zaštitna mera zabrane približivanja zlostavljača žrtvi traje najduže do godinu dana, ali ona može biti produžena ako za to postoje opravdani razlozi, a opravdani razlozi zna se u kojim situacijama postoje. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.

stav 2 – ako se službeno lice ovlašćenog organa koji je podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ne odazove pozivu suda, da bude saslušano u svojstvu svedoka, a svoj izostanak ne opravda, sud može odustati od njegovog saslušanja. On nije samo svedok, on je podnosilac prijave.Stav 3. kaže – odredba o dovođenju okrivljenog, član 187. shodno se primenjuje na dovođenje svedoka. Stav 2. mi je kontradiktoran. Da li je on podnosilac prijave ili svedok? Ako je svedok, onda na isti način može da bude priveden kao ja. Poznavajući Poznavajući stanje u našoj policiji, možda je u Beogradu to nešto malo bolje, poznavajući stanje u policiji u unutrašnjosti, svakako ću podržati ovaj amandman, bez obzira što dolazi iz redova opozicionih poslanika. Malo mi se ne sviđa ovo oko novčanih kazni, ali s obzirom da nema nekog drugog amandmana koji sadrži izmenu stava 2. koja je za mene neprihvatljiva zato što podnosilac prijave ne mora da dođe na

koliko sam shvatio.Dakle, on kao podnosilac prijave može biti pozvan kao svedok, može da bude suočen sa nekim mojim svedocima i ja kao svedok mogu biti priveden, ali onaj ko je podneo prijavu ne može biti ne mora biti saslušan u svojstvu svedoka i na njega se odredba o dovođenju ne odnosi, iako se odnosi, recimo, na svedoke koji mogu biti slučajni prolaznici. Dakle, ukoliko sam nešto video, neko me navede kao svedoka, čak i ako nisam video. Imao sam takvu praksu, ali kod osnovnih sudova.Znači, neko može da me privede zato što je neko naveo da sam ja nešto video i da mogu posvedočiti, ali onaj podnosilac prijave tj. ovlašćeno lice, u većini slučajeva policajac, on ne mora da dođe i sud može da da odustane od njegovog saslušanja i da donese odluku.Bez obzira što je to amandman opozicionih poslanika ja ću ga podržati, s obzirom da znam stanje u našoj policiji i znam zloupotrebe koje koje policajci mogu da pričine, posebno prema određenim licima koji im na neki način nisu simpatični, ili im nisu izvršili neku uslugu koju su oni očekivali da može biti izvršena. Hvala.

radi se o tome da smo želeli da malo pojasnimo stvari oko toga kada se mogu stan, druge prostorije, kao i lica, pretresati i da se to u zakonu jasno i konkretno definiše.Za nas nije dovoljno da postoji verovatnoća da će se u stanu, drugim prostorijama, stvarima ili kod pojedinih lica naći predmet ili tragovi koji bi mogli biti značajni za prekršajni postupak itd, kako piše u ovom članu zakona. Za nas je potrebno da postoji osnovana sumnja.Dakle, ta verovatnoća, ta sloboda koja je data službenim licima, državnom organu zaista prevelika, u smislu ograničavanja ljudskih prava i sloboda. O tome bismo morali da vodimo računa, jer nije svejedno da li ćete se vi na osnovu verovatnoće odlučiti za tako jedan drastični postupak kao državni organ ili ćete to nakon jedne osnovane sumnje doneti kao odluku. Mislim da su drastične razlike između ove dve opcije. Verovatnoća i osnovana sumnja imaju različite težine i pojmovne i ustavne, ako ćete pravo. Ipak je ustavna kategorija ljudsko pravo i ljudska sloboda. Zaista nije preporučljivo da se u ovakvom zakonu

Kovač** Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 228. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstatinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kulundžija.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postavo sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 231. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Da li neko želi reč?

se u izjašnjenju predlagača kroz činjenice obrazlaže zašto amandmani nisu prihvaćeni, pa ću te razloge, na kraju krajeva, kao takve i prihvatiti u odnosu na ovaj amandman, naročito na član 56. na osnovu čega će se na kraju posebno izjasniti.Želim da se izjasnim i u odnosu na ovaj amandman. Želim da se samo precizira član 236. stav 2. Zašto? Zato što se ovim članom uvodi institut krivičnog prava. Taj institut je sporazum o priznanju krivice. Odlično je što je predlagač prepoznao potrebu da se i u prekršajnom pravu, odnosno u prekršajnom postupku pronađe i taj institut sporazum o priznanju krivice, koji će u velikoj meri doprineti da se prekršajni postupak učini što efikasnijim, da se učini što bržim i, na kraju krajeva, da se na taj način omogući što brže rešavanje ogromnog broja predmeta u prekršajnim postupcima.Međutim, u Predlogu zakona, odnosno u tekstu ovog člana 236. nije preneto ono što je faktički osnov sporazuma o priznanju krivice, kako je to definisano Krivičnim zakonikom, već se vezuje za težinu težinu kazne, prekršajne sankcije a ne za prekršajni zakon. Zato sam smatrao da bi ovaj tekst, koji ću ponovo pročitati, daleko smisleniji i daleko prihvatljiviji nego predloženi, gde stoji – kada nije ispunjen jedan ili više uslova iz ovog člana, ili kada kazna, odnosno druga prekršajna sankcija, utvrđena u sporazumu o priznanju zaključenom između ovlašćenog podnosioca zahteva i okrivljenog u prisustvu branioca, nije u skladu sa prekršajnim ili drugim zakonom koji takvu kaznu propisuje, sud će doneti rešenje kojim se odbija sporazum o priznanju. Priznanje okrivljenog dato u sporazumu koje od suda nije prihvaćeno, ne može biti dokaz u prekršajnom postupku.Na taj način smatram da se institut sporazuma o priznanju krivice afirmiše, ne gubi svoj smisao i tako se i okrivljeni stavlja u daleko povoljniji prekršajno-pravni položaj nego što bi bio u odnosu na tekst iz zakona koji je dat u predlogu. Zahvaljujem se. Kovač** Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 236. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 248. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Miković i Gordana Čomić.Da li neko želi reč?

Pričali smo tokom današnje rasprave i oko rasprave u načelu koliko je važno kako se postupa prema maloletnicima. U nekoliko navrata sam rekao da bi trebalo da postoje sudije, odnosno posebna odeljenja u sudu za prekršaje koji sude maloletnicima. Imamo ih u našem krivičnom zakonodavstvu.Odbijate amandman kojim predlažemo da u prekršajnom postupku prema maloletniku postupaju sudije za prekršaje koje su stekle posebno znanje iz oblasti prava deteta i rekli da ima sedam meseci, kao što ima, dok ne počne primena ovog zakona i kako ima dovoljno vremena da se tako nešto uradi. Ako ima dovoljno vremena da se za sedam meseci obuče sudije koje će postupati u postupcima prema maloletnicima, zašto vam smeta da jedna ovakva odredba bude u zakonu?Obrazloženje koje ste dali je da nismo dovoljno razradili o kakvim se posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva maloletnika radi, kao ni način sticanja tih posebnih znanja. Isti onaj način kao što i u krivičnom stiču. Pogledajte sad u zakonu šta piše tamo, pisali ste te zakone i valjda znate, pa kako stiču ove sudije, tako da steknu i sudije za prekršaje. Hvala.

kolega je citirao. Vi kažete u obrazloženju da amandman ne razrađuje o kakvim se posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva maloletnika radi, ni kako se dolazi do tih znanja. Hoću da ponovim da u članu 43. zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica identična formulacija stoji. Dakle, u članu 43. stoji da sudije za maloletnike kao i oni koji čine sudijsko veće upravo treba da steknu posebna znanja iz oblasti prava deteta. Ispašće da samo ministarstvo ne zna koja su to posebna znanja iz oblasti prava deteta.Gospodo, postoje akreditovani programi, oni se hvala Bogu, u pravosuđu već primenjuju, dakle za sudije koje postupaju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, za članove tih veća,

Konstantinovića. Zaista ne razumemo iz kojih razloga niste ovaj amandman usvojili. Čitav ovo obrazloženje pa mi nešto nije jasno. Kažete – u amandmanu se ne razrađuje o kakvim se posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva maloletnika radi. Dovoljno je bilo, gospodine ministre, što se tiče obučenosti sudija da pročitate biografije kandidata koji konkurisali na oglas za sudije onih 15, a biraće se 16 i u tim biografijama u 90% lepo piše da su se stekla određena znanja što se tiče suđenja u ovim sporovima protiv maloletnika.Prema tome, ovo obrazloženje zaista ne drži vodu, a ako obrazloženje nije valjano, to znači da amandman morate usvojiti.

i on je na neki način u velikoj kontradiktornosti sa prihvaćenim amandmanom kojim se Komisiji za zaštitu prava o postupcima javnih nabavki daju sudska ovlašćenja bez obzira što svi znamo da u toj komisiji verovatno neće biti često ni pravnika, ni ljudi sa potrebnim znanjima, da bi obavljali sudijske poslove i sudijsku dužnost pa makar da je reč i o prekršajima i ne treba zanemariti prekršajni sud kao sud koji nije toliko bitan u sudskom sistemu vlasti.Težnja je svuda u svetu i težnja je i u našem pravosudnom sistemu da postoje specijalizovana sudije, specijalizovana veća, specijalizovana odeljenja. Zbog specifičnosti postupka prema maloletnicima i u krivičnom postupku smatramo da je umesno prihvatiti jedno ovakvo rešenje jer ono je u kontradiktornosti sa onim što se tiče Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i ako već tu pravite neki izuzetak, ali po nama, čini nam se nepotreban i manje umesan, onda ovo rešenje treba prihvatiti jer verujem da će biti pre svega u interesu maloletnika, u interesu suda i u interesu sprovođenja specifičnog i osetljivog postupka prema maloletnim učiniocima prekršaja.

kroz podnošenje ovakvog amandmana. Jednostavno preduhitrili ste me pa ću sada reći nešto zbog svih onih koji su uzeli učešće u ovoj diskusiji.Dakle, Ministarstvo pravde i državne uprave nakon usvajanja ovog predloga zakona, ukoliko on bude usvojen, planira nastavak rada radne grupe koji uz izmene i dopune

dopuna Zakona o maloletnim učiniocima i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica.S obzirom da je tim zakonom detaljno predviđeno šta ta odluka mora da sadrži, nije dovoljna jedna deklaratorna odredba da će u tim kada je učinilac prekršaja maloletno lice postupati prekršajne sudije koje su posebno obučene za to. U planu je da se izvrši izmena i dopuna ovog zakona, da se tim izmenama i dopunama predvidi detaljno šta ta odluka mora da sadrži i to je nešto o čemu sam govorio na sednici odbora kada sam odgovarao zašto se ovaj amandman ne prihvata. Dakle, isključivo je pravno tehnički razloga. Potpuno je daleko bilo da neko ovim zakonom želi da predvidi neki restriktivniji i gori tretman za maloletnike kao učinioce prekršaja.Prema tome, biće predviđeno izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica. To je ključni razlog. Hvala.Da li još neko želi reč?Na član 305. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč?Na član 308. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Reč ima narodni poslanik Miloš Aligrudić. **Miloš Aligrudić** Ne vidimo nikakvog razloga da nadalje u našem pravnom sistemu kada je reč o prekršajima postoji izvršenje kazne pre pravosnažnosti odluke. Svi razlozi koji su navede i koji postoje u važećem zakonu, a vi ste ih čak proširili u Predlogu zakona, padaju pred ključnom činjenicom da u kaznenom pravu ne treba da bude izvršenje pre pravosnažnosti odluke. Razloga da će se osujetiti izvršenje kazne ne sme biti osnovni razlog da se kazna sprovodi pre pravosnažnosti odluke. Čak i ako neki od ovih razloga možemo načelno uvažiti, npr. huligani na fudbalskim utakmicama van stadiona, stranim grupama koje dođu u našu zemlju pa divljaju po centru grada pa ih pokupimo, postoje i moraju biti predviđeni drugi mehanizmi za te slučajeve po principu leks specijalis, a ne da se daju generalne odrednice o izvršavanju kazne pre pravosnažnosti. Tim pre što ovde širite te mogućnosti, pa kažete – to može biti i kod težih prekršaja koji ugrožavaju život ili zdravlje ljudi ako zahtevaju interes opšte bezbednosti ili sigurnosti, robnog i finansijskog prometa ili razlozi morala itd.Nemojte to da činimo. To je preterano. Kakve veze ima težina prekršaja sa tim da li će biti izvršena kazna pre ili posle pravosnažnosti rešenja? abeceda kaznenog prava i ne bi smeli ovde u budućnosti na tome da padamo. Postoje drugi mehanizmi. Imate policijsko zadržavanje, po odluci suda. Možete specijalne norme o dužem zadržavanju koje liči na pritvor tokom istrage odnosno tokom sprovođenja postupka da unesete u zakon. Ne možete izvršenje pre pravosnažnosti. **Vesna Kovač** Da li još neko želi reč?Na član 329. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč?Na

reč?Pošto smo završili pretres amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 25. jul 2013. godine sa početkom u 11,00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. 2013. godine.